Hvala

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, uvaženi g. Katiću sa suradnicom, kolegice i kolege,

Hvala vam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

i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Pozivam državnog tajnika MUP-a gospodina Žarka Katića da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju. Poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici polazna osnova za izradu cjelovitog normativnog okvira kojim će se urediti vatrogasna djelatnost kao djelatnost od interesa za RH utvrđena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave koji je donijet prošle godine kojim je propisano da će se posebnim zakonom urediti vatrogasna djelatnost najkasnije 1. siječnja 2020. godine. Istodobno od 1. siječnja 2020. godine naprijed navedenim izmjenama zakona ustrojava se središnji državni ured pod nazivom Hrvatska vatrogasna zajednica za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na vatrogastvo. Vatrogasna djelatnost od interesa je za RH te ju je potrebno urediti kao cjelovit i učinkovit sustav za građane i gospodarstvo budući da osigurava provedbu mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, spašavanja ljudi i imovine kao i pružanje tehničke pomoći u različitim nesrećama i opasnim stanjima. Sve navedeno obvezuje nas da cjeloviti sustav vatrogastva bude operativan od 1. siječnja 2020. godine. Prijedlogom Zakona o vatrogastvu s konačnim prijedlogom zakona žele se stvoriti normativne, organizacijske, tehničke i financijske pretpostavke da Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured za poslove vatrogastva ima sve potrebne uvjete za nesmetan rad. Stoga, Vlada RH smatra da su se stekli razlozi iz Članka 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora da se o Prijedlogu Zakona o vatrogastvu raspravi i donese po hitnom postupku. Tekst zakona je stoga upućen kao konačni prijedlog zakona. U slučaju da zakon kojim se uređuje vatrogastvo ne stupi na snagu 1. siječnja 2020. godine, upitna je prije svega sigurnost ljudi i imovine, a potom i održivost i cjelovitost sustava sustava jer će se dovesti u pitanje vatrogasna djelatnost u organizacijskom, financijskom i provedbenom obliku što može imati izravne posljedice za građane, gospodarstvo, druge dionike kao i za okoliš. Dopustite, poštovane zastupnice i zastupnici da vam samo vrlo kratko iznesem određene brojke koje će vjerujem pokazati krvnu sliku hrvatskoga vatrogastva u ovome trenutku. Dakle, u RH djeluje niz vatrogasnih organizacija od kojih evo ćemo navesti dobrovoljne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu 32, dobrovoljna vatrogasna društva 1.757, javne vatrogasne postrojbe profesionalni, dakle to su profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu 22, zatim vatrogasne zajednice grada, vatrogasne zajednice područja 28, vatrogasne zajednice 131, vatrogasne zajednice županija i Grada Zagreba 21 i naravno Hrvatska vatrogasna zajednica. Ukupno prema posljednjim podacima djeluje i brani nas 3.645 vatrogasaca, od toga u javnim vatrogasnim postrojbama 2.707 i 938 938 aktivnih vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, vatrogasnim zajednicama kao što sam rekao općina, gradova i područja. Trenutno je na snazi Zakon o vatrogastvu donijet 1999. godine i koji je stupio i primjenjuje se od 1. siječnja 2000. godine. Primjena tog zakona pokazala je da postoje problemi u pogledu dvojne nadležnosti za vatrogastvo što je bila zapreka za detaljnije normativno reguliranje vatrogasne djelatnosti te za uspostavu jedinstvenog sustava obrazovanja. Nedovoljno konzistentan sustav zapovijedanja zapovijedanja odnosno zapovjedni lanac u nekim jedinicama lokalne samouprave rezultirali su problemima prilikom vatrogasnih intervencija. Selektivno financiranje vatrogastva iz državnog proračuna posljedično je pridonijelo neravnomjernom razvoju vatrogasne službe na području RH. Ovim prijedlogom zakona žele se otkloniti određene poteškoće na koje se naišlo u primjeni trenutno važećeg zakona. Kao najvažnije namjerava se otkloniti paralelna nadležnost za vatrogastvo na državnoj razini, uspostaviti konzistentan sustav zapovijedanja, omogućiti jedinicama lokalne samouprave jednaka polazišta za ustrojavanje učinkovite vatrogasne službe. Jednako tako cilj je ujednačiti uvjete za obavljanje vatrogasne djelatnosti, urediti način obavljanja vatrogasne djelatnosti i sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji. Zatim provedbu vatrogasne djelatnosti na državnoj, područnoj i lokalnoj razini te obavljanje vatrogasne djelatnosti vatrogasnih zajednica, profesionalnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Prijedlogom zakona utvrđuju se prava i obveze tijela državne vlasti, jedinica lokalne i područne samouprave te način donošenja strateških dokumenata od interesa za RH. Odredbe prijedloga zakona među ostalim propisuju ustrojstvo, nadležnost i sjedište Hrvatske vatrogasne zajednice, vatrogasnih zajednica županija, Grada Zagreba, zatim općina, gradova i područja kao nadležnih za sve poslove vatrogastva na određenoj razini i sa pripadajućim javnim ovlastima. Nadalje, se uređuje nadležnost i odgovornost te trajanje mandata predsjednika i vatrogasnih zapovjednika vatrogasnih zajednica, dakle županija, Grada Zagreba, općina, gradova i područja te profesionalnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s točno propisanim nadležnostima, sastavom, načinom izbora, imenovanja i razrješenja, djelokrugom rada, načinom donošenja odluka i odgovornostima članovima i ujedno i javnim ovlastima. Propisuju se i uvjeti za obavljanje poslova vatrogasca, uvjeti za zapošljavanje profesionalnih vatrogasaca i vatrogasaca s posebnim ovlastima i odgovornostima, uvjeti za obavljanje poslova dobrovoljnog i sezonskog vatrogastva, način utvrđivanja tjelesne i duševne sposobnosti profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, izradu vatrogasnih iskaznica, računalnu aplikaciju Hrvatske vatrogasne zajednice za evidenciju vatrogasaca, tehnike, opreme, intervencija, regulira se staž osiguranja s povećanim trajanjem, propisuje se organizacija rada zaposlenih vatrogasaca, sudjelovanje dobrovoljnih vatrogasaca koji nisu u radnom odnosu na vatrogasnim intervencijama, prava profesionalnog vatrogasca kod odlaska u invalidsku mirovinu zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u starosnu mirovinu ili privremenu starosnu mirovinu, kao i dodatna prava profesionalnog vatrogasca kod kojeg nastupi tjelesno oštećenje, te ostvari pravo na invalidsku mirovinu, prava, po prvi put i prava dobrovoljnog vatrogasca zbog ozljede ili bolesti, dodatna prava članova obitelji dobrovoljnog vatrogasca koji izgubi život na intervenciji da ne bismo imali slučajeve kao što smo ih aktualno imali da suđenja traju godinama, osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca prema posebnim propisima, a ujedno se uređuje i prekovremeni rad profesionalnih vatrogasaca i službenika Hrvatske vatrogasne zajednice. Ovim zakonom se i po prvi put uvode određena prava, kao što su pravo na psihološku pomoć vatrogasca koji je sudjelovao u intervenciji i prisustvovao većem traumatskome stresu, zatim pravo na otpremninu i zdravstveno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca. Slijedom ovog što sam iznio, donošenjem ovog zakona uspostavit će se jedna nadležna institucija za vatrogastvo na državnoj razini, držimo da će to omogućiti nesmetani razvoj vatrogasnog sustava u pogledu normativnog uređenja, zatim predlaganja dokumenata državne razine kao što su nacionalna strategija razvoja vatrogastva ili vatrogasni plan RH koji su regulirani čl. 48. Konačnog prijedloga zakona, zatim učinkovitiju obuku i osposobljavanje vatrogasaca, kvalitetniju inspekciju nad vatrogasnim postrojbama, te bolje povlačenje sredstava iz Fondova EU. Uspostavit će se nadalje konzistentniji sustav zapovijedanja na temelju kojeg će se čvršće povezati zapovjedna vertikala i omogućiti i onemogućiti i onemogućiti paralelne zapovjedne nadležnosti na lokalnoj razini što će pozitivno utjecati na djelotvornost vatrogasnog sustava prilikom intervencija na izvanrednim događajima kao što su veliki požari otvorenog prostora kojima svjedočimo praktično svakog ljeta, poplave i drugi, druge velike prirodne ili tehnološke nesreće i nezgode gdje sudjeluju vatrogasne snage iz više jedinica lokalne ili područne samouprave. Glavni vatrogasni zapovjednik koji je odgovoran za osposobljenost, organiziranost i opremljenost vatrogasaca preuzet će nadležnost nad vatrogasnom inspekcijom kako je to i u najbolje organiziranim europskim državama. Državna vatrogasna škola bit će čvršće povezana s vatrogasnom organizacijom, te će preuzeti školovanje, obuku i osposobljavanje vatrogasaca kao i u zemljama koje nam koje nam mogu u tom pogledu biti uzor, propisat će se jedinstveni sustav obrazovanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, te vatrogasnih zapovjednika, što će utjecati na strukovni napredak sveukupnoga vatrogastva. Boljim nadzorom uplata premija osiguranja poboljšat će se stupanj zaštite od požara u manjim gradovima i općinama, što je posebice važno za zaštitu od požara otvorenog prostora na priobalju jer će manje sredine kao što su općine ili gradovi, mali gradovi na otocima u Dalmatinskoj zagori, moći organizirat učinkovitiju vatrogasnu službu. Uspostavlja se ovim zakonom i vatrogasna mreža kojom će se urediti financiranje svih vatrogasaca i vatrogasnih organizacija. Vatrogasna mreža

i to u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovoga zakona. Sve ovo što sam iznio držimo da će unaprijediti ukupni vatrogasni sustav i omogućiti djelotvorniju provedbu vatrogasne djelatnosti u RH. Evo Evo poštovane zastupnice i zastupnici, to je najkraće o prijedlogu Zakona o vatrogastvu s konačnim prijedlogom zakona, a u slučaju potrebe odgovorit ćemo na vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem državnom tajniku. Imamo replike, poštovani kolega Stjepan Kovač, izvolite. **Kovač, Stjepan (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Pa znači ja imam konkretno neka pitanja, ovo što ste iznijeli ima dosta netočnosti, žao mi je što vas nisu malo bolje pripremili, prije ste rekli da nas brani 900 dobrovoljnih vatrogasaca, kad pogledate brojku brani nas 21912, to vam je sa stranica Hrvatske vatrogasne zajednice,

Hrvatska vatrogasna zajednica koja je utemeljena još 1876.g., da li vi znate, znači po njihovom Statutu, čl. 58., kako se gasi ta zajednica i zašto se ne radi po tom principu, zašto nije održana skupština kad je evo i sam predsjednik ovdje na ovoj na ovoj strani lijevoj meni strani, znači sjedi, zašto nije sazvao skupštinu i zajedno sa svojim kolegama vatrogascima to riješio i kako to pričamo o obrazovanju da glavni zapovjednik je dovoljno da ima …/Upadica: Zahvaljujem/…kratki stručni studij, a županijski i javne mora imati visoku stručnu spremu. kolega Kovač. Odgovor državni tajnik Katić, izvolite. **Katić, Žarko** Ja sam poštovani g. zastupniče govorio o vatrogascima koji primaju plaće, naravno da imamo 22 000 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca koji mogu u svakom trenutku pomoći gasiti požare, a držimo da će ovim prijedlogom zakona oni biti educiraniji, osposobljeniji i imati dovoljno sredstava za opremanje i djelovanje Hrvatska vatrogasna zajednica ne prestaje s radom, dakle ona radi, ona će raditi u drugome obliku i biti će središnje državno tijelo za, ne samo za dobrovoljno vatrogastvo kao do sada nego za sveukupno vatrogastvo u RH. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeća replika, poštovani kolega Damir Mateljan. Izvolite kolega. **Mateljan, Damir (SDP)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Državni tajniče, s obzirom na podatke koje ste iznijeli o broju operativnih, dobrovoljnih vatrogasaca, nije ni čudno što ovaj kompletni zakon derogira dobrovoljno vatrogastvo. I međutim, moje je pitanje usmjereno na sljedeće. Već je dovoljno ponižavajuće što ovako važan zakon dolazi u ovo demotivirajuće vrijeme za raspravu pa se o njemu raspravlja u ove kasne sate. Međutim, mene interesira zbog čega nije poštovana procedura o 30 dana javne rasprave nego je ona .../Govornik se ne razumije./... na 15 dana i zbog čega se zanemarilo preko 600 primjedbi koje su na ovaj zakon uputili i dobrovoljni vatrogasci? Hvala. strastveni. Odgovor državni tajnik Katić, i provedena je široka javna rasprava, razgovaralo se u svim županijama i većim gradovima među vatrogasnim djelatnicima. A što se tiče primjedbi sve su one razmotrene i određeni dio ih je uvažen i uključen u konačni prijedlog zakona. Hvala. koliko ima u kojem sastavu, upravo ti vatrogasci dali su najveće primjedbe na ovaj prijedlog zakona. I sada su i moji kolege rekli, zakon od oko 80 stranica 150 stranica primjedbi, uglavnom od vatrogasaca. Ja vam odgovorno mogu reći, jer sam i sam vatrogasac i član dobrovoljnog vatrogasnog društva da vatrogasna zajednica moje županije iz koje ja dolazim Primorsko-goranske županije i koordinacija vatrogasnih zajednica, Istre, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije nije imala prilike razgovarati o ovom zakonu do trenutka javne rasprave, smanjenje za ovih 15 dana. Je kolega Sanader, smijte se, to je točno. Dali su vam hrpu primjedbi ni jedna nije prihvaćena. Drugo niste odgovorili kolegama, po statutu Hrvatske vatrogasne zajednice, ona se može ugasiti jedino tročetvrtinskom odlukom skupštine koja nije sazvana. A u članku 125. zakona stoji: „Hrvatska 1.1.2020. godine i to je jedina istina. I Hrvatska vatrogasna zajednica danas postoji po Zakonu o udrugama a ne po ovome što vi govorite i ne možete reći da funkcionira u nekom drugom obliku. Jer Vladina agencija, odnosno ured nije hvala lijepo. Hvala potpredsjedniče. **Brkić, Milijan (HDZ)** Hvala lijepo. Drago mi je da ste strastveni. Odgovor državni tajnik Katić, izvolite. Hrvatska vatrogasna zajednica trenutno funkcionira kao udruga građana, to je točno, od 1. siječnja 2020. godine postati će Središnji državni ured pod imenom Hrvatska vatrogasna zajednica koje će obavljati vatrogasnu djelatnost ukupne, i za profesionalne i za dobrovoljne vatrogasce u RH. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Sljedeća replika poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite kolegice. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Katić, mi već godinu dana znamo da treba donijeti ovaj zakon. U ovaj Sabor su prošli niz zakona u prvom i drugom čitanju za koji nama uopće nije jasno zašto idu u prvo i drugo čitanje. A ovaj zakon ste se odlučili u hitnoj proceduri, dobili ste 635 primjedbi i prijedloga i otprilike na više od 90% njih ste rekli ne prihvaćate, niste razmotrili sve ostalo. Dakle s jedne strane imate apsolutno isforsiranu hitnu proceduru i doveli ste se u situaciju da predzadnji tjedan Sabora mi ovo imamo na raspravi, naravno uz sate koje je predsjednik Sabora odlučio. Ali preko odredbe članka 116. vrlo olako Rekli ste da će vatrogasnu mrežu predložiti glavni vatrogasni zapovjednik i da će ona biti financiranja iz namjenske stope poreza na dohodak i iz sredstva državnog proračuna. O kojim sredstvima govorimo? O kojem iznosu govorimo? Odgovor državni tajnik Katić, izvolite. **Katić, Žarko** Poštovana gđo. zastupnice već sam odgovorio oko ovih primjedbi, dakle primjedbe su sve razmotrene a jedan dio je usvojen, kod jednog zakona se ne usvoje sve primjedbe. Što se tiče sredstava koja će se osigurati u 2020. godini riječ je oko .../Govornik se ne razumije./... milijuna sredstava ukupno, od toga su sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave. (HDZ)** Zahvaljujem. Sljedeća replika poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi tajniče, Prijedlog zakona o vatrogastvu sa Konačnim prijedlogom zakona smatram trebao bi ići u drugo čitanje jer 700 prigovora na ovaj prijedlog zakona govori sve o ovome zakonu da ne treba na ovaj način donositi ovu proceduru. Ali naravno, vidimo da Hrvatska vatrogasna zajednica dobiva novu ulogu, zakon, da li će se ugraditi zakonito ali je činjenica da je možemo nazvati po predsjedniku vatrogasne zajednice i našem kolegi Anti Sanaderu pa bi ja ovo nazvao lex Ante Sanader. Jer jednostavno je skrojeno točno po njegovim mjerilima. Naravno da se protivimo da ide u jednome čitanju, 700 prigovora je previše, jednostavno dajmo, dozvolimo i drugo čitanje, dozvolite još i javnu raspravu. Vidimo da su tu brojne vatrogasne zajednice, društva, da

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo reći ću da u ovom zakonu što u formalnim, što u nekakvim neformalnim kontaktima slušam već jedno godinu dana. I onda bih očekivali barem poštivanje jedne zakonske procedure oko javne rasprave očekivali bi zakon koji će ići u normalnoj proceduri, u dva čitanja da ovako jednu kompleksnu materiju zajednički raspravimo i da vidimo kako je možemo poboljšati. No ovdje imamo situaciju da se radi apsolutno sve suprotno. I zapravo i sa tim jednim odnosom, pa i sa ovim sad evo, raspravljamo u kasnim večernjim satima, pokazujemo jedan nažalost odnos prema vatrogascima. Poštovani državni tajniče, nije točno da ste proveli jednu raspravu sa jedinicama lokalne samouprave, posebno reći ću sa gradovima, nedavno smo imali skupštinu Udruge gradova, gradonačelnici

Naime, članak 51 kaže da osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora imati sljedeće uvjete pa kaže stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1 ili 4.2 to je srednja škola trogodišnja ili četverogodišnja ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera. Sad, u prijašnjem zakonu je stajalo da mora imati srednju školu vatrogasnu, ako ne to onda u roku od 2 godine od prijema da završi prekvalifikaciju. A ovdje piše stečena kvalifikacija, ne znam da li to podrazumijeva vatrogasna srednja škola ili osnovna plus neka kvalifikacija i onda kod uvjeta za zapošljavanje glavnog vatrogasnog zapovjednika govorimo o preddiplomskom, diplomskom, sveučilišnom, stručnom i tako dalje i 10 godina iskustva ili prediplomskom stručnom studiju, odnosno kratki stručni studij. Ja ne znam što to znači tri godine a zašto ne i prediplomski sveučilišni studij. **Brkić, Milijan Prelazimo na sljedeću repliku, poštovana kolegica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa poštovani državni tajniče u svom izlaganju ste rekli između ostalog da ovaj zakon će regulirati i financiranje u vatrogastvu i zaista postoje članci koji se odnose na financiranje i stoji da sredstva za financiranje vatrogastva dužni su osigurati gradovi i općine u svojim proračunima ovisno o veličini, znači 2, 3 5% i Sve preostalo će se financirati iz državnog proračuna. I nadalje, kada su u pitanju kaznene odredbe onda kaznom od 2 do 10 kuna kažnjavate općinskog načelnika, gradonačelnika ili gradonačelnika grada Zagreba ako nisu osigurana ta sredstva a znamo da proračune donose gradska odnosno općinska vijeća pa mislim da je nepošteno da kažnjavamo gradonačelnika ili načelnika za nešto za šta su odgovorna vijeća. Zahvaljujem. Želi li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram

mene je zanimalo, znači ovaj zakon vidimo da se to donosi nekako i u ove kasne sate i u hitnom čitanju, kolega Bulj govori o tome da iza toga stoji Ante Sanader, čujemo kolege gradonačelnike i načelnike koji kažu da su nezadovoljni i HDZ-ovi gradonačelnici i načelnici. Znači postoji određeno nezadovoljstvo sa ovim prijedlogom zakona. Mene zanima kakav je status dobrovoljnih vatrogasnih društava prema ovom zakonu? To je naša tradicija. Moj djed je bio član dobrovoljnog vatrogasnog društva. To je tradicija vatrogastva u Hrvatskoj zapravo iz toga je sve izniklo. I zapravo ljudi koji su se najviše istaknuli, koji su dali i svoje živote i imamo slučaj znači koji je najpoznatiji u hrvatskoj javnosti gdje se također radi o dobrovoljnom vatrogastvu. Mene zanima kakav je njihov status prema ovom zakonu. Zahvaljujem. Odgovor državni tajnik, izvolite. **Katić, Žarko** Hvala vam lijepa. Poštovani g. zastupniče. Dakle suštinski u zakonu položaj dobrovoljnih vatrogasnih društava, dakle njihovo osnivanje, djelovanje se ne mijenja, međutim položaj dobrovoljnih vatrogasaca se poboljšava, unapređuje, dakle u pogledu njihovog osposobljavanja, provjere zdravstvene sposobnosti, opremljenosti. U slučaju stradavanja, dakle imaju pravo na zdravstveno osiguranje, imaju pravo kao što sam rekao na psihološku pomoć, obitelj ima pravo na naknadu i na pomoć u slučaju stradavanja. Dakle ukupno njihov položaj se kao osoba koje sudjeluju u vrlo rizičnim intervencijama se poboljšava i time ih se osnažuje i na neki način im se čini spremnijim za djelovanje u teškim situacijama. Hvala. Žele li možda izvjestitelji odbora uzreti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, evo pred nama je, na brzinu, Prijedlog zakona o vatrogastvu, znači sa konačnim prijedlogom. I iznenadilo me kada sam vidio koliko ima prigovora, znači 700 prigovora i to uglavnom vatrogasnih društava, vatrogasnih zajednica, županijskih zajednica, općinskih zajednica, znači gradskih društava, što govori da ovaj zakon nije došao pripremljen, da je ovaj zakon znači konstruiran u inkubatoru interesa, u inkubatoru kontrole centralizacije moći u RH koje će očito nanijeti štete. Zato ja sam još jednom rekao da zbog svih ovih koje su moji kolege rekli u replikama, svih ovih problema da bi bilo dobro da se ovaj zakon ili povuče ili da se da u 2 čitanja. ovaj zakon zaista ovako u ovo vrijeme provući na kraju ove sjednice, u ovo vrijeme je stvarno ispod svake razine i dostojanstva vatrogastva u RH, počev od dobrovoljnog vatrogastva od moga gdje su moji članovi čak obitelji sudjelovali u osnivanju tog vatrogastva prije 112 godina, do profesionalnih vatrogasaca, javno vatrogasnih postrojbi i drugih vatrogasaca koji su u drugim postrojbama. Smatram da ova zakon je evo i Hrvatska vatrogasna zajednica prelazi iz udruge u državnu u središnji državni ured u nekakvo tijelo, a koliko imam informaciju da 3/4 udruge zajednice protiv, znači protiv. Mi nemamo ovdje niti jedan dokaz da je to uopće napravljeno, da li je provedena skupština udruge hrvatske zajednice za, Hrvatske vatrogasne zajednice i smatram da o tome razmišljati i da ne bi tribalo znači vatrogastvo dovoditi uvijek u političke svrhe. I to je najgore za vatrogastvo jer vatrogasci ne zaslužuju, vatrogasci ne zaslužuju isto kao što vatrogasci u Vrgorcu, iz Vodica evo Frane Lucić je vatrogasac koji je preživio morao je godinama i godinama boriti se za svoje pravo što su loše poruke bile za vatrogastvo. Vidimo ovdje da zapovjedni lanac, kažu glavni vatrogasni zapovjednik može imati višu, a županijski vatrogasni zapovjednik treba imati visoku stručnu spremu, možete li obrazložiti zbog čega to? Čitajući ove zakone vrlo bitno je financiranje, naravno mi govorimo ovde o financiranju i institucionalnom ovoj centralizaciji. Financiranje je dosta decentralizirano, to će plaćati lokalne samouprave, a dok će, lokalne naravno tzv. novoj Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici koja će biti središnje tijelo. Ovo je jedna zbrka, jer jednostavno ovolki prigovori od vatrogasaca, ljudi koji su u vatrogastvu, od sindikata državnih i lokalnih službenika, veliki je broj znači prigovora i sami ste svjedoci, čini mi se nešto manje od 700 prigovora, 600 i nešto. Smatram da je kratak ovo bio rok da iđe u jedno čitanje pa bi još jednom ja evo kazao da treba ići u ovaj u drugo čitanje. I to bi bilo minimalno pristojno da saslušate sve ove stvari koje će vam zastupnici reć jer jednostavno donit ćemo loš zakon i to nije dobro. Što se tiče dobrovoljnog vatrogastva, ja mislim da ovo dobrovoljno vatrogastvo, ovde vidim i u ovim komentarima, vidim i u pričama, dobrovolji vatrogasci je znači nukleus vatrogastva RH. Dobrovoljno vatrogastvo triba gajiti i njegovati iz njega proizlaze kvalitetni vatrogasci i smatram da je još jedan, još jedan ovaj razlog da se ovo donese u dva čitanja. Da se ovo donese u dva čitanja to ću ponavljati ovo cijelo vrijeme jer lex Sanader ovaj zakon je inače lex Sanader Ante jer on gasi samoinicijativno ovu udrugu kao predsjednik. Donio je odluku bez skupštine i tijela, bez poštivanja zakona o udrugama gdje tribaju 3/4 članova udruge biti protiv gašenja, znači za gašenje ili protiv, međutim ja tu odluku ovdje ne vidim. Ja tu odluku ovdje ne vidim, znam da želi se centralizirati moć u vatrogastvu, ali to nije dobro na prečac raditi. I onda triba o ovome raspravljati da triba ići ovo u drugo čitanje. Ja mislim da ste svi vidli vi kolege iz HDZ-a koliko ovdje ima prigovora, pogledajte vi šta je ovo. Znači, vatrogasne zajednice, društva dobrovoljna, pojedinci vatrogasci, sindikati, jedinice lokalne samouprave, brojni, brojni komentari i naravno da staramo novo tijelo vatrogasnu zajednicu koja je u biti ovaj središnji ured, a gasimo udrugu a nemamo odluku o gašenju udruge. Da li je provedena odluka o gašenju udruge, da li nije? Zato bi bilo dobro da se u među, između ova dva čitanja, ja vas molim da, jer jednostavno nemamo ni uvjete zakonske, da predsjednik Ante Sanader sazove Hrvatsku vatrogasnu zajednicu i da donese tu odluku kojom je ugašena Hrvatska vatrogasna zajednica u obliku udruge. Znači mi sada raspravljamo o jednome tijelu koje nije ugašeno da će prić u drugo, a članovi se ne mogu po statutu mora 3/4 glasati protiv. Ja mislim da bi bilo dobro, evo i kolege iz oporbe su suglasne, a vjerujem da su i vaše kolege iz HDZ-a suglasne da ovo iđe u drugo čitanje jer nema niti jedan razlog da ovo ne prođe drugo čitanje, da se spremimo, da saslušate ove komentare pa da još jednom pogledate ovo sve skupa, da čujete krik i zastupnika i onih koji su čak i dobrovoljni vatrogasci. Ja sam dok sam bio profesionalni vojnik bio i i vatrogasac i u raznim namjenskim organiziranim snagama tako da znam kako to sve funkcionira, znam da sustav triba urediti, tko što kad gdje i kako. Sve to triba urediti. Sustav funkcioniranja zapovjedno je ali ne smije se nešto napraviti na prečac, na štetu vatrogastva RH, pogotovo dobrovoljnoga vatrogastva. Dobrovoljno vatrogastvo je tradicija i nukleus. Evo ja govorim o mome Sinju, evo 907. 1907. godine osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo. Tako u drugim krajevima, drugim gradovima, oni su simbol, oni su ikona toga područja. Naravno da su profesionalne postrojbe također vrlo značajne i bitne i to su dodatna snaga. Žao mi je što to nije recipročno napravljeno prema županijama, pa recimo najveća županija Splitsko-dalmatinska ima najmanje izdvajanje sredstava za javnu vatrogasnu postrojbu. Dok recimo ja mislim da 3 puta, 2 puta više imala Istarska županija. To su opet političke okolnosti u kojima se nalazi koja vlada pa onda se otvara na taj način i ovaj javno vatrogasne postrojbe je, tražim od vas da povučete u ime Kluba MOST-a tj. ili da povučete ovaj zakon ili zbog korektnosti i brojnih prigovora sudionika koji su dali u javnoj raspravi koji sam čuo da je bila skraćena na 15 dana inače trebala bi biti bar 30 dana, da imamo 700 prigovora ljudi koji žive i rade u vatrogastvu od zajednica, društava, udruga koji se bave s time, lokalnih samouprava, sindikata da, i zastupnika koji su davali određene prigovore da ovo iđe u drugo čitanje, nikome neće pasti kruna s glave, a ne u ove sate prid kraj zasjedanja, znači sad pred kraj zasjedanja ove sjednice tj. ovoga da tako, da se provlači ovaj Zakon o vatrogastvu. Želio bi da mi odgovorite oćete li povući, oćete li ovaj zakon dati u drugo čitanje ili nećete? Evo ja bi želio da ovaj zakon, tražim od vas da ovaj zakon ide, zahtijevam, ide u drugo čitanje ili ga povucite, pripremite, pročitajte prigovore, saslušajte zastupnike, evo molio bi vas da odgovorimo, evo čisto da znamo kako se ponašat. Hvala lijepo. **Brkić, Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika GLAS-a poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite kolegice.

suradnicom, kolegice i kolege, pred kraj radnog dana u HS iako će to još malo trajati imamo prijedlog Zakona o vatrogascu, vatrogastvu, prvo i drugo čitanje ili hitna procedura. Vrlo rijetko imali smo zakone o prvom i drugom čitanju, ono što smo imali su bili vezani eventualno uz EU Direktive i vrlo, vrlo rijetko su dolazili zakoni i mi smo to cijenili, cijenili smo da smo imali mogućnost u prvom i drugom čitanju iako je bio jedan vrlo, vrlo zanimljiv zakon iz oblasti poljoprivrede gdje smo ovaj ukidali jedno od organizacijskih oblika imali drugi, pa smo to imali u dva čitanja i taman kad smo završili ta dva čitanja onda je bila odluka Vlade da se to sve zajedno ukida, pa smo onda to ukidali. Bila je cijela godina pred nama, moglo je proći prvo čitanje u prvoj polovici godine, drugo u drugoj, ono što kolega Katić kaže, kaže pa nema nijedan zakon gdje se sve primjedbe prihvate. Ali vi pogledajte, od 635 primjedbi, skoro sve su odbijene, uopće se niste ni razmatrali, niste se ni potrudili. Mi u Klubu GLAS-a raspravljamo o zakonima na način da uvijek gledamo što je smisao i što je cilj. Ako razumijemo smisao i cilj onda nekako nađemo i opravdanje iako su neke druge stvari nisu u redu ovaj onda tu moram priznati da nekako i nalazimo opravdanje. Ali što je smisao i cilj ovog zakona? Ajdemo o nekakvim stvarima, klimatske promjene su činjenica, toj činjenici se suprotstavlja valjda g. Trump i više niko, apsolutno ne trebate biti stručnjak za to da to utvrdite. Činjenica je da će biti nažalost više nego što je bilo, da imamo poplava, da će se, da će biti i klizišta, to je treći vid koji je pogotovo za ovaj naš kraj koji ne možete detektirati odnosno apsolutno imate neke signale koji su mali, manji i da tu sudjeluju vatrogasci. Imamo zapravo povijest vatrogastva koji na ovim našim područjima bio djelomično dobrovoljni, djelomično je bilo profesionalni i ti vatrogasci su zapravo dobro radili svoj posao. Ali očito kod nas u RH, nas užasno nervira kad nešto funkcionira, jer ako nešto funkcionira nas to nervira i ajdemo mi sad, uvijek počinjemo s nama otpočetka. Na jednoj televiziji vam ide jedna serija navečer, ja ju gledam zato što moja rođakinja glumi, pa gledam iz tog razloga i ta serija se dešava u Lici, sada uopće onaj koji gleda znat će i sve se dešava tamo oko tih vatrogasaca koji malo idu gasit, pa malo ne, pa sad je, sad je nekakav poslovni prostor u najmu, pa sad je pitanje kako će na skupštini glasat, neće glasat. Ja imam osjećaj da između ovog zakona kojeg mi tu imamo i te serije nema baš bitne razlike. Zanima me, zašto smo odlučili nešto što funkcionira pretvoriti u nekakav drugi oblik, šta je tu motiv? Tu u jednom dijelu kad idete u ono obrazloženje, to je uvijek zgodan dio zakona onda u tom obrazloženju nalazite neke, neke razloge, pa onda da vidimo uopće koji je taj motiv i onda kaže recimo vatrogasno zapovjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice bit će izvršno operativno tijelo, imati stalni i povremeni sastav i sad se kaže što je stalni, što je povremeni i tu završavamo odredbu čl. 8. i ne kažemo što će dalje biti, onda tu u jednom obrazloženju kažemo decentralizacija, a onda iz svega drugog vidite zapravo da je cijeli zakon složen na jednu, ja neću reći, možda ću upotrijebiti grubu riječ, ali nijedan novi nekakav paravojni sustav sa jasnom centralizacijom koji je usko vezan na državni proračun. U državnom proračunu imate za ovu godinu 231 milijun kuna i ja kad sam vas pitala koliko će trebati milijuna kuna da bi se vatrogasna mreža osnovala, mislim da sam čula nekakvih 800, neku drugu brojku, pa me zanima kak će to od 231 doć do 800? Što hoću reći? Ako imate nešto što funkcionira, koji su motivi i razlozi da idemo raditi novi sustav? Možda je ovo gdje kaže da će svi, sve jedinice lokalne samouprave koji nemaju osnovane profesionalne vatrogasne postrojbe to morati napraviti, da će pri tom ovaj, da će se financiranje temeljiti na državnom proračunu. S jedne strane se nekako zalažemo s decentralizacijom, ali s druge strane sve tjeramo da dođu na državne jasle i da se tu pomole i da o tome ovisi Jednako pomole i da o tome ovisi Jednako tako zgodne su vam kada pročitate taj zakon, a imate nekad manu da imate saborske zastupnike koji i čitaju, pa je zgodno ovo obveze prava i obveze vatrogasaca pa imate sada političko djelovanje vatrogasaca članak 65. koji kaže da vatrogasac ne smije politički djelovati u vatrogasnoj postrojbi i ne smiju u službenoj odori prisustvovati stranačkim i drugim političkim skupovima, pa onda što on treba raditi, pa je tu kako i kada smije štrajkat, ne smije štrajkat i sve ostalo. Dakle da imam dva argumenta koja bi jasno rekli ljudi moji ovo što imamo ne funkcionira, ne funkcionira nakon sto i nešto godina to nije dobro, mi sada idemo u nešto novo, ali će to nešto novo biti drugačije. Ja nisam sklona upotrebljavati teške riječi jer mislim da to zapravo više govori o onom koji govori neko onom ko govori, imamo državu čije gospodarstvo funkcionira na turizmu, imamo nešto malo nekakvih poduzetništva, ali je pitanje što to imamo, ima nas 4 milijuna, imamo jako puno zaposlenih u javnoj upravi i to sami imamo priliku vidjeti i po svemu sudeći kada vidite kako je posložen ovaj zakon, imat ćemo još jedno tijelo koje će biti vezano isključivo na državu odnosno bit će vezano na državni proračun gdje će se pojedini ljudi zapošljavati i gdje će ti pojedini ljudi raditi, tako da oni koji se nisu do sada zaposlili u javnim upravama, koji se nisu zaposlili u pojedinim općinama i županijama moći će se sada zapošljavati. Dal je to smisao? Da li to želimo? Da li želimo imati takvo vatrogastvo? Jednako tako mi smo se već naučili da po terminu koji zakon dobije otrpilike znamo kakav je problem. kada uspijete iz oporbe neki zakon dobiti na plenarnu sjednicu onda je to u ovom terminu ili kada vladajući imaju neke zakone o kojim baš ne vole da se previše priča onda jednako tako dobivamo to u ovom terminu. Ovdje se apsolutno vidi način na koji ta piramida funkcionira. Ono što smo upozoravali kada je bila i ona rasprava krajem prošle godine da ste zapravo da je da je cijeli zakon i da je cijela organizacija ide na način da smo Državnu upravu za zaštitu i spašavanje Hrvatska vatrogasna zajednica koja je osnovana, da tu imamo ja bih zaista rekla imamo vojsku, imamo policiju, imamo sada vatrogasce koje ćemo sada profesionalizirati u smislu djelovanja i u smislu klimatskih promjena, dobro da ih imamo, ali još uvijek i to ću treći put ponoviti, ne znam koliko puta ću to ponavljati. Imamo nešto što funkcionira, ako imamo nešto s čim smo zadovoljni, dajte onda malo pomognite da to funkcionira bolje, ali nemojte se odreći i reći to sve zajedno ne valja krenemo iz početka. Vratit ću se i na ove primjedbe koje su bile, pa te primjedbe kada vidite da su to bili primjedbe vatrogasaca koje kažu mi smo vatrogasci iz te i te županije, organiziran na ovaj i onaj način dajte i primjedbe su bile ok, nejasno napisano, pojasnite, vežite, što to znači, od kud sredstva, kako osiguravamo sredstva, od kud školovanje, kako školovanje. Nažalost kao što je gospodin Katić rekao tu smo se malo šalili i baš nas briga nego ćemo funkcionirati na jedan drugi način i kada uzmete ovu odredbu članka 116. to sam i na Odboru za zakonodavstvo kojeg sam član pitala i ovdje pitam, točno kaže i sve izrađuje i predlaže glavni vatrogasni zapovjednik, a zapovjednika financiramo iz državnog proračuna, sredstva će biti iz stope poreza na dohodak i ostalo, definirat će se sve uredbom i sve ona decentralizacija za koju ćemo se mi deklarativno zalagati. Decentralizacije koje su bile su dobre zaista jer su bili DVD-ovi na razini pojedinih općina i gradova, sve ovo će pasti u vodu jel ćemo imati jasnu zapovjednu piramidu i u toj jasnoj zapovjednoj piramidi ćemo funkcionirati na dalje. Stoga, sada je možete odraditi na ovaj ili onaj način. Vi ste ovo sve zajedno mogli odraditi kroz zakon od dva čitanja, mi bi na prvom čitanju ukazivali i nekako bi nam ostala nada, ajde do drugog čitanja će se to još malo poboljšati i sve zajedno, došli bi u drugom čitanju i rekli formalno da ste nešto poboljšali, a ovdje niste imali niti volje, niti želje, niti energije da uopće raspravljate, idete po hitnom postupku, oni će ispričati svoje, a vi ćete napraviti svoje. Ono što ste jasno rekli, a jasno ste rekli da ćete imati neka vrlo zanimljiva tijela, da ćete imati stalne i povremene da ćete imati savjetodavna tijela, da ćete imati strukovna tijela, što ste zapravo napravili s ovim svim zajedno? Stvorili ste jednu čvrstu organizaciju, mjesto na kojem ćete moći zaposliti pojedine ljude koji će tu biti zaposleni, a ključno pitanje da li ćemo ono što vatrogasci do sada meni se čini dobro rade, da li će raditi bolje? Neće, radit će isto kao što je samo će nas to više koštati. I ono što smo nešto imali dobro ćemo vrlo jednostavno jednim potezom pera, odnosno ovdje neće biti potez pera nego će biti glasanje u petak za desetak desetak dana, sve to što smo godinama stvarali i imali ćete se vrlo jednostavno odreći jer odlučili ste napraviti nešto bolje i onda će to biti tema tamo za nekakvih desetak godina kada dođe, neću reći od kud do kud i kada se zaključi da nešto ne funkcionira onda ćemo se petljati, prtljati i vraćati na staro, ali zašto, osim da se neki ljudi zaposle ja ne vidim razloga. Hvala lijepo. Naravno mi u klubu GLAS-a ovo nećemo podržati i dat ćemo prijedlog da ovaj zakon ide u drugo čitanje. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a poštovani kolega Tulio Demetlika. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Nakon ovih svih uvodnih, ja ću reći rasprava od klubova sa strane prije svega opozicijskih, možda će vas iznenaditi moj stav, tj. koji ću iznijeti u ime kluba IDS-a jer mi smo stava da bi podržali ovaj zakon iz razloga što svaki zakon koji unapređuje i poboljšava postojeći, znači zakon koji će u ovom slučaju omogućiti i veću operativnost i veću efikasnost u obavljanju vatrogasne djelatnosti a u cilju zaštite od požara, osiguranju sigurnosti građana kao i planiranje nadzora te prevenciju od požara. Mi ćemo taj zakon i podržati iz razloga što su napomenuti da mi u Istri, u Istarskoj županiji imamo već godinama učinkoviti sustav vatrogastva koji je prije svega rezultat uspješne suradnje gradova, općina i županija. I zato ću reći da u Istarskoj županiji će vatrogastvo funkcionirati kao što je i do sada funkcioniralo sa starim zakonom i isto tako će funkcionirati i ubuduće sa novim zakonom upravo jer postoji, ja ću reći ta visoka svijest o kojoj vode računa gradonačelnici, načelnici i župan upravo oko same organizacije vatrogastva i prije svega poštivajući zakonske propise u RH. Ovo što se predlaže sa novim zakonom proizlazi upravo iz nedovoljne, ja ću reći suradnje ili nepoštivanja postojećih određenih propisa. I ministarstvo, barem smo mi to tako shvatili pokušava upravo kroz uvođenjem mreže i kroz ovu vertikalnu zapovjednu liniju uspostaviti ja ću reći više reda jer vatrogastvo je sigurno osnovna snaga sustava civilne zaštite. I danas je puno više od samog gašenja požara. Naime, rješava se veliki broj događaja koji ugrožavaju ljude i imovinu od tehničkih kao i prometnih nesreća i drugih inih nesreća do raznih elementarnih nepogoda kojih nažalost danas je sve više. U proteklih 20 godina problem u vatrogastvu koji se je osjećao i na razinama, gradovima i općinama bio je dualizam na državnoj razini. Vatrogasci su udruženi u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu koja je udruga a djelatnost vatrogastva na čelu sa glavnim vatrogasnim zapovjednikom RH je smještena u državnom tijelu. To je predstavljalo glavni problem jer se u 20 godina nije uspjelo donijeti većinu podzakonskih akata a koji su bili potrebni djelovanju vatrogastva na razinama županije, gradova i općina. Ovim zakonom to se napokon raspravlja te se na svim razinama u općinama, gradovima i županijama preko javnih vatrogasnih postrojbi osigurava djelotvornije i operativnije funkcioniranje vatrogastva u RH. Pozdravljamo to što će vatrogasne organizacije imati utjecaj i na djelovanje Središnjeg državnog ureda kroz predviđena tijela jer upravo vatrogasne organizacije najbolje poznaju stanje na terenu kao i probleme s kojima se vatrogasci susreću. Smatramo da je pozitivno što se ovim zakonom definiraju odgovorne osobe na svim razinama vatrogasnog sustava od države, od državne preko županijske do lokalne razine u slučaju potrebe intervencija kao i preventivnih mjera zaštite od požara, pružanju tehničkih pomoći u ekološkim i drugim nesrećama kao i drugim opasnim situacijama. Prisjetimo se da zakonom iz 1999. godine koji je svojedobno predstavljao jedan pomak ka decentralizaciji sustava nije pratila adekvatna podrška države u tom početnom periodu jer su gradovima i općinama te županijama dodijeljene nove ovlasti i obveze a stanje vatrogastva koje smo preuzeli i koje smo zatekli tada je bilo poražavajuće, stara vozila, dotrajala oprema, loša organizacija. I upravo sada možemo reći da se ponajprije zbog napora, naglašavam pojedinih jedinica lokalnih samouprava kao i županija stanje u vatrogastvu ipak popravlja. sada oni koji to nisu učinili ministarstvo novim zakonom pokušava ih na neki način prisiliti i ono što ne podržavamo je upravo što je kolegica spomenula da se iz državnog proračuna pokrivaju troškovi formiranja novih javnih vatrogasnih postrojbi za one koji nisu to formirali, za nove DVD-e i mislimo da upravo to je nekorektno i nepošteno prema onima koji su uredno ovih 20 godina odvajali i osnovali formirali vatrogastvo na najvišem mogućem nivou. Još jedna stvar koja je pozitivna a gdje će se osigurati vatrogascima minimalni standard je da država definira minimalne koeficijente a jedinicama lokalne samouprave omogućava da kroz osnovicu na neki način dodatno stimuliraju i povećaju standard Znači radi se o jednoj opasnoj djelatnosti u kojoj ti ljudi vrlo često riskiraju svoje zdravlje i život stoga je je bilo nužno definirati taj minimum njihovih prava. Zakon tu ostavlja tu određenu fleksibilnost da putem kolektivnog pregovaranja kao i kolektivnog ugovora vatrogasci ostvare i veća materijalna prava jer moramo biti svjesni da postoje različiti uvjeti u kojima vatrogasci djeluju. S obzirom na to da se vatrogasci priobalja i kontinenta ne nalaze na istom geografskom području te se stoga susreću sa različitim nepogodama. Dobro je što je predlagatelj uvažio sugestije sa lokalne razine pa je stoga čl. 110. omogućeno predstavničkim tijelima lokalnih jedinica da mogu za financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društva, donijeti odluku o uvođenju ili povećanju komunalne naknade glede financiranje vatrogastva. Nadam se da je to usuglašeno i sa Ministarstvom gospodarstva i da možemo očekivati izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu koje će ići u smjeru kako ne bi ta dva zakona bili u koliziji. Riječ je o kvalitetnom prijedlogu jer bi u suprotnom teret bio prebačen na opće porezne prihode gradova i općina koje Vlada ionako kontinuirano smanjuje čime bi se dovelo u opasnost s jedne strane funkcioniranje javno vatrogasnih postrojbi a s druge strane financiranje vrtića, socijalnih potreba građana, osnovnog školstva i kulture. No tu postoji jedan problem da upravo proračuni gdje se osiguravaju ta sredstva donose gradska i općinska vijeća a prekršajnim odredbama ste predvidjeli da u slučaju nedonošenja i neprihvaćanja i osiguravanja financijskih sredstava, da se kažnjava gradonačelnik. Mislim da treba da treba razmisliti i to ispraviti. I na kraju, ja ću izrazit ipak zadovoljstvo što će ovaj predloženi zakon unaprijediti sustav vatrogastva u Hrvatskoj jer je to svakako bilo dobro no kako bi zaokružili cjelinu, očekujemo isto tako da će se u Saboru uputiti novi prijedlog, prijedlog novog Zakona o sustavu civilne zaštite. Podsjećam da su prema ustavnim odredbama protupožarni sustav i civilna zaštita u ingerenciji lokalne samouprave i stoga očekujemo da se u novom Zakonu o sustavu civilne zaštite te odredbe Ustava poštuju i da se dosljedno provede decentralizacija sustava civilne zaštite. I na kraju još jedanput ću ponoviti da kod nas u Istarskoj županiji vatrogastvo funkcionira i danas po postojećem zakonu i da sigurno će funkcionirati u buduće sa novim zakonom. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HNS-a poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ja ću probat bit što kraći, što koncizniji. Naime, mislim da cilj mora svima nama biti jednak a to je efikasni i ekonomični sustav koji ima zadatak da se poveća sigurnost naših građana, svih onih koji obitavaju na našem području jer mi znamo zapravo da je vatrogastvo danas u Hrvatskoj jedna od najorganiziranijih dobrovoljnih udruga odnosno djelatnosti koje oni obavljaju pogotovo kada govorimo o DVD-u i način i vatrogasne zajednice i načinu tog djelovanja. Dakle nema masovnijeg, organiziranijeg i ajmo reći pa čak bi rekao, možda boljeg udruženja udruženja u takvim razmjerima na razini Hrvatske. To sve a ovdje što se predlaže i osnivanje vatrogasne mreže i određenu uvjeti, način i ustrojstva funkcioniranja novog središnjeg državnoga ureda odnosno Hrvatske vatrogasne zajednice, mora imati to za cilj. Ja ću samo kratko se osvrnuti na amandman jedan u ime kluba, jedan moje ime koji ću predati, naime amandman je zapravo na čl. 110. koji govori o financiranju sustava vatrogastva. Naime, stavcima 8. i 9. predviđeno je kaže da predstavničko tijelo općine, grada i grad Zagreba može za financiranje redovne djelatnosti javnih i dobrovoljnih društava donijeti odluku o uvođenju ili povećanju komunalne naknade glede financiranja vatrogastva. I onda kaže visina komunalne naknade potrebno je uskladiti sa zahtjevom itd., naime, amandman ide da se brišu ti stavci iz jednog jedinog i jasno razloga, upravo zato što se navedeni stavci zapravo osim što se to ne može raditi, navedeni stavci su u suprotnosti sa odredbama iz čl. 91. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu jer u tom članku kaže se, navodi da komunalna naknada prihod proračuna jedinica lokalne samouprave koji se koristi za financiranje, održavanje i građenje komunalne infrastrukture a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje, građenje i održavanje objekta predškolskog, školskog, zdravstvenog, socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. To je osnovni namjenski prihod, komunalna naknada, održavanje i građenje komunalne infrastrukture plus ovi izuzeci, u tim izuzecima u zakonu nigdje se ne spominje vatrogastvo a s obzirom, znači vrlo je jasno što se može i što se ne smije, tako smatramo da Zakon o vatrogastvu ne samo da ne može nego ni smije zapravo ulaziti u materiju koja je u nadležnosti Zakona o komunalnom gospodarstvu koji je kao lex specialis. mi imamo u koliziji bi imali dva zakona pogotovo neki koji je lex specialis dakle to amandmanom predlažemo da se brišu te odredbe naime imajući odmah u slijedećem čl. 111. u uvid da je tamo vrlo dobro razriješeno osnovice za izračun sredstava iz vlastitog proračuna kao i na koji će se utvrditi koje su potrebe glavni vatrogasni zapovjednik uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslovanje financija i da će se zadužiti koji iznos treba određena općina ili županija ili grad izdvojiti za tu osnovu. Znači kaže iako sredstva koje gradovi, općine i županije nisu iz ovog članke, koje nisu dovoljne za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti sukladno planu, vatrogasnom planu i planu zaštite od požara, predstavničko tijelo mora odlukom povećati iznos financijskih sredstava. Dakle apsolutno je navedeno, nema potrebe da se onda ide u koliziju s drugim zakonom, pogotovo koji je lex specialis i da se nenamjenski odnosno namjenska sredstva troše na nenamjenski način, pogotovo ne da to propisujemo drugim zakonom što mislim da je ovdje I nadalje ono što sam postavio u replici, također jedan amandman, vezano je prije svega mi nije jasan dio kod kvalifikacije iz članka 51. osoba koja se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora ispunjavati sljedeće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pa se kaže da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1., 4.2. to je ili četverogodišnja srednja škola ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera što mi nije jasno što ovdje točno znači. Jel po tome znači da to nije srednja škola nego neka večernja škola ili kvalifikacija ili tečaj jel mi smo prije u prijašnjem zakonu zakonsko rješenje je bilo da ako nemate srednju vatrogasnu školu, vi možete imati srednju školu, ali morate u roku dvije godine položiti tzv. stručni vatrogasni ispit. Gdje je on sada nestao? Da li se tu misli na to da je dovoljno imati osnovnu školu i taj stručni ispit jel to to znači ili se opet vraćamo na ono moje koje kod svih i policajaca i zaštitara uvijek prigovaram na smanjivanje uvjeta? Evo to bi molio da se odredi, na to neću pisati amandman. Ali ono što hoću i što jesam napisao amandman što mi nije jasno je kod stavka 6. i 8., dakle da se razumijemo sada ovdje sam čuo da glavni vatrogasni zapovjednik može imati manju kvalifikaciju to nije točno. Ovdje lijepo piše da i za županijske vatrogasne zapovjednike vrijedi isto. No međutim, ono što mi nije jasno kada govorimo o trogodišnjem fakultetu onda su izostavljeni preddiplomski sveučilišni studij i integrirani preddiplomski sveučilišni studij. Znači osoba koja ima stručni studij u trajanju od tri godine može ili kratki stručni studij, ne znam što to znači, tu definiciju nisam još susreo, ali sam ju preuzeo in bona fide sam ju ostavio u amandmanu, kratki stručni studij, vjerojatno stručni studij od dvije godine ako to tako možemo nazvati, ne vjerujem da je to službeni naziv, ali sam ga ostavio i stručni studij od tri godine. Znači ispada kada trebaš imati visoku spremu onda ti treba kako je navedeno preddiplomski sveučilišni i diplomski diplomski sveučilišni znači 3+2 ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni iako integrirani po ovom mom shvaćanju nema preddiplomskih nego oni su u ukupnom trajanju, ali ostavio sam i to u amandmanu jer zbilja ne mogu u ovako kratkom vremenu doći do dobroga. Ali ja vas molim da izmijenite i moj amandman jel ja vjerujem da integrirani studiji nemaju 3+2 nego su integrirani, to znači da su objedinjeni pa imaju 5, nema tu onog bolonjskog dijela ako je integrirani, a ovdje piše. Mislim da ne postoji uopće integrirani preddiplomski, ali dozvoljavam da sam u krivu pa sam to ostavio. Ali mi nije zato jasno zašto onda izbacujemo taj preddiplomski sveučilišni kao uvjet da neko imat trogodišnju visoku spremu. Iz stavka 6. i stavka 8. koji govori o županijskim vatrogasnim zapovjednicima koji praktički se sve prepisuje. Dakle ako imate visoku treba vam 10 godina, ako imate višu nekadašnju višu treba vam 15 godina iskustva, to mogu razumjeti. Ali ne mogu razumjeti zašto su tu izbačeni preddiplomski sveučilišni studiji koji isto traju tri godine, nije mi jasno i nije mi jasan taj kratak stručni studij.

sveučilišnog studija i 15 godina iskustva kako se ne bi iz nekog razloga nepravedno njih izostavilo, a ne mogu dokučiti iz ovog prijedloga zašto može trogodišnji stručni, a ne može trogodišnji diplomski biti kao uvjet. To su dva amandmana, jedan u ime kluba, jedan u moje ime koje ćemo predati. Ostalom, mislim da još jednom ponovim da sve sve zakonske promjene koje idu k cilju i efikasnosti i ekonomičnosti i boljoj službi vatrogasnoj odnosno boljoj djelatnosti su pozdravljeni i klub HNS-a će prihvatiti. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a raspravu će podijeliti kolega Đujić i kolega Kovač. Izvolite kolega Đujić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine Katić sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, ja ću na početku danas još jednom ponoviti, ovo je tužan dan za hrvatsko vatrogastvo, tužan dan i nevjerojatno je da Hrvatska vatrogasna zajednica koja je jedna od najstarijih udruga u Hrvatskoj u ovih 144 godine svog postojanja je uspjela odoliti svemu, promjenama država, ratovima, raznim strukturama, ali nije uspjela odoliti HDZ-u. Dakle, HDZ je uspio uništiti i Hrvatsku vatrogasnu zajednicu i to je ono što treba ovdje jasno reći.

Državni tajniče, šta je to? Kakva je to glupost i kakva je to sprdačina? To je ruganje sa svim ovim vatrogascima koji 144 godine djeluju kroz sustav Hrvatska vatrogasne zajednice, moram to reći. Dakle i sam sam vatrogasac s 25 godina, radio sam kao aktivni vatrogasac tako da stvarno ne pričam ovdje floskule i nešto što mi je neko napisao nego govorim i neke stvari iz iskustva. To zna i kolega Sanader jedan dio, ne znam koliko pozna, ali nije bitno. Isto tako moram reći i rekao sam danas na tiskovnoj, kolegu Sanadera prije političara, prije svega gledam kao kolegu vatrogasca. Vi ste kolega Sanader postali vatrogasac i to dobrovoljni, ono što je najvrjednije po meni dali ste svoje slobodno vrijeme, svoje iskustvo, imate zavidne rezultate. Bili ste i najbolji vatrogasac u svojoj sredini tamo osamdesetih godina, puno prije HDZ-a i puno prije nego što ste se odlučili bavit politikom, kao i ja, ja sam ko dijete postao vatrogasac, prošao sam i državna takmičenja prije SDP-a i prije svega, ovo je jedno nadstranačko pitanje i stoga ne mogu vjerovat da ste vi dozvolili sebi da uđete u povijest kao posljednji predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, evo, znam da mi vi, ne mogu vama postavljat pitanja, niti ste mi dužni odgovarat, ali budući da u ime Kluba HDZ-a govorite i za mene, ja bi stvarno volio da mi kažete šta vas je na to nagnalo, zbog čega je to tako. Dakle, kad pričam s vašim kolegama u ofu, puno vaših kolega iz HDZ-a, gradonačelnika, načelnika, pa i dobrovoljnih vatrogasaca nisu zadovoljni ovim prijedlogom zakona, zbog toga mene zanima kako je do njega došlo, dakle nemojmo se zavaravat, sustav vatrogastva u RH nije idealan, ima puno problema, dakle toga smo svi svjesni i godinama se priča da su promjene nužne i u ove promjene se i pristupilo da bi se to sve skupa popravilo. Jedan od glavnih razloga je bio da bi se povezalo glavnog vatrogasnog zapovjednika i Hrvatsku vatrogasnu zajednicu jer ovaj sustav koji je sada aktualan po zakonima, pa nije dobar, ja ću se složit da nije dobar i trebaju promjene i mora se povezat glavni vatrogasni zapovjednik kao glavni operativac i Hrvatska vatrogasna zajednica kao jedno krovno tijelo hrvatskih vatrogasaca, to nije uopće sporno, a šta smo mi sad napravili? Mi smo sada umjesto da ubacimo glavnog vatrogasnog zapovjednika i uključimo u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu ugurali u glavnog vatrogasnog zapovjednika. Druga stvar, Hrvatska vatrogasna zajednica postoji po Zakonu o udrugama, sada mi gasimo krovnu organizaciju Hrvatsku vatrogasnu zajednicu i nije točno da ne gasimo jer u čl. 125. jasno piše da s 1.1.2020. Hrvatska vatrogasna zajednica se gasi, to piše u ovom prijedlogu zakona, a ostavili smo županijske vatrogasne zajednice, DVD-a i sve ono što je do sada činilo Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, na nivoima ispod, u šta će se oni sada udruživat, koja je njihova krovna organizacija pod kojom oni ubuduće mogu djelovat, to više ne postoji, dakle to je ono što smo, što smo, što ste zeznuli u ovom prijedlogu i napravili ste jedan, ha jedan kaos koji je meni potpuno nevjerojatan i koji degradira dobrovoljne vatrogasce, dakle nije točno da se položaj dobrovoljaca ovim prijedlogom zakona poboljšava, ne upravo suprotno, čak i neke odredbe koje uvode kazne za dobrovoljce i za zapovjednike DVD-a ako, ako, koje se povećavaju u financijskom iznosu ili za dobrovoljce koji ne idu na intervencije, destimuliraju dobrovoljno vatrogastvo u RH, pa ko pa ko će više bit dobrovoljni vatrogasac ako su kazne. Ja sam očekivao do ovog prijedloga da će se dobrovoljni vatrogasci nagradit, da će bit riješeno kako oni mogu otić sa svog posla, a da za to nemaju problem kod svog poslodavca, da ih se stimulira na taj način, da ih se ko u nekim europskim zemljama, ne znam, ne znam, možda oslobodi dopunskog zdravstvenog, da imaju nekakve olakšice kod, kod osiguranja, kod komunalne naknade, more je tu situacija kako se moglo stimulirat dobrovoljno vatrogastvo u RH. Šta ste vi napravili? Vi ste napravili destimulaciju. Drugi problem veliki koji je bio razlog za donošenje izmjene zakona je problem financiranja, dakle već godinama vatrogasci ovoga su nezadovoljni načinom kako funkcionira sustav financiranja vatrogastva u RH. Dakle, država je u tom pitanje nekome majka, nekome maćeha. Prije 5-6.g. kad sam razgovarao s nekim mojim kolegama vatrogascima koji su danas, na njihovu sreću tako kažu, mahom u mirovini, govore da im je najbolje bilo '90.-tih godina dok su bili pod MUP-om, da je tad njima bilo najbolje, onda je '99.-te napravljen ovaj sustav i šta mi sad imamo? Evo dat ću vam primjer na primjeru moje županije, otoci, otok Lošinj, otok Lošinj, imam tu točan podatak da ne kažem nešto krivo, dakle otok Lošinj i otok Krk imaju JVP i oni godišnje od države dobiju 3 milijuna kuna za svoj, za svoje a otok Cres i otok Rab od države dobiju nulu. Vatra jednako gori i na Rabu i na Lošinju i na Krku i na Braču i na Hvaru i svugdje, ali ju ne gase vatrogasci pod istim uvjetima na svim tim otocima i ne financiraju se vatrogasci pod istim uvjetima na svim tim otocima i tu je RH raznolika, imamo hrpe različitih primjera, ali svi oni pokazuju da ovaj sustav nije dobar i to je ono što je ovaj zakon trebao riješiti, a ne rješava, šta ste napravili u ovom zakonu? Još ste ugrozili i ovo financiranje koje smo imali, dakle ovaj postotak koji ide 5, pa se ruši po, po, po, po, po, po rastu proračuna se uzima od općeg proračuna grada ili općine, a sredstva idu samo od realnog proračuna na temelju prethodne godine, dakle šta se može dogodit? Može bit realan proračun nekog grada ili općine 10 milijuna kuna i to je realno i od tog postotka oni mogu dobit novce DVD i uđe i uđe u neki europski projekt grad i ode proračun na 50-60 milijuna kuna i tu se proračun, postotak smanjuje i oni dobivaju manje novca, dakle gradovi i općine danas imaju ogromne proračune, veće od realnih, od onih realnih proračuna zbog projekata, zbog europskih sredstava i to je dobro, ali nije dobar izračun i način financiranja koji ste vi predložili u ovom zakonu. Druga stvar, guranje preko noći na brzinu, preko koljenja, sa skraćenom javnom raspravom, po hitnom postupku, tjedan dana bez, prije ustavne stanke zasjedanja HS meni govori da ovdje nešto nije u redu, nije dobro, dakle godinu dana mi o ovome pričamo, vi ste sad navrat nanos to napravili, zakon ima 80 stranica, to javnost mora znat i ima 150 stranica primjedbi uglavnom od vatrogasaca koje niko nije slušao, koje niko nije čuo, koje niko nije sazvo na skupštinu Hrvatske vatrogasne zajednice da tamo kažu šta misle o ovom zakonu i da tamo ako treba tročetvrtinskom većinom donesu odluku o gašenju vatrogasne zajednice, a ne Dekretom političkog tajnika HDZ-a, to se tako ne radi i to tako nije dobro i zato ovaj zakon ne valja i on ne ide na ruku hrvatskim vatrogascima i ove neke stvari koje su možda ovdje i dobre i koje će poboljšat neke mjere padaju u sjenu zbog svega ovoga kako, kako ste pristupili rješavanju ovog problema. Klub SDP-a će predložit zaključak da se ovaj zakon provede u drugom čitanju, da odgodimo donošenje ovog zakona i nije točno državni tajniče da ako se ovaj zakon ne donese drugi tjedan da će 1.1. iduće godine svijet stati, da će vatrogastvo u Hrvatskoj prestat funkcionirat i da će biti ugroženost građana što ste rekli, što ste rekli u uvodnom izlaganju. Ja ipak mislim da će se sustav dodatno zakomplicirati ako mi upravo donesemo ovaj zakon u ovakvom obliku. I zbog toga apeliramo na vas da odgodimo to i da to gurnemo u drugo čitanje i da se raspravi ovo kako Bog zapovijeda što bi se reklo. Još je puno toga, ja bi o ovom mogao pričat ono možda cijeli dan. Dogovorio sam sa kolegom Kovačem da će nastavit, tako da ću ja još neke stvari u svojoj pojedinačnoj raspravi istaknut. I uglavnom ono što želim poručit je ovaj zakon nije dobar, odustanite od toga i žao mi je da gasimo jednu od najstarijih institucija u zemlji i stari vatrogasni pozdrav kaže „Vatru gasi brata spasi“, ja ovdje poručujem vatru gasi Hrvatsku vatrogasnu zajednicu spasi. Idemo to spasit. Kolega Sanader još imate prilike odustat od ovoga, vaši kolege evo zovu me cijeli dan, cijeli dan je pritisak daj reci nek nam se predsjednik oglasi, nismo imali prilike na skupštini reći. Evo ja stvarno se nadam da, da nisam toliko bezobrazan ako tražim od vas da u ime kluba, iako govorite u HDZ-a se možda osvrnete na neke ove stvar, a ja ću još stvari

ja bi se osvrnuo na par vaših izlaganja znači kao predlagača. Prije toga, prvo je bilo dovesti u pitanje funkcioniranje vatrogasnog sustava ako se ovaj zakon ne donese, što nije točno. Ja mislim da vi jako dobro znate, a pogotovo kolega Sanader koji je evo dugogodišnji vatrogasac i kojeg cijenim kao kolegu vatrogasca jer sam i sam član jednog dobrovoljnog vatrogasnog društva više od 15 godina, imam čak neki čin u tom vatrogasnom društvu. Nije točno jer taj sustav funkcionira jako dobro. Ja vam mogu reći ne samo u vatrozaštiti, nego i u obrani od poplava. Kod nas u Međimurju gdje smo omeđeni s dvije rijeke, prvi koji su izašli van kad se izlila rijeka Mura su bili vatrogasci. Da nije bilo dobrovoljnog vatrogasnog društva neke općine i čak i grad Središće bi bili poplavljeni. Znači da sustav jako dobro funkcionira i ne znam zašto kolega Sanader koji je predsjednik trenutno Hrvatske vatrogasne zajednice nije išao na skupštinu kako to kaže statut vatrogasne zajednice, zajednice udruga koja je osnovana od 1876. godine, a Članak 125. kao što ste čuli govori da će se ona ovim zakonom ukinuti. Također, na udrugi gradova vi ste rekli da ste razgovarali ste s gradonačelnicima, načelnicima što nije točno. Taj zakon se skrivao, nažalost čak ide priča između vatrogasaca da se radio u jednoj konobi u Zadru, da se radio zakon, ne u ministarstvu, niste ga vi radili. udruga gradova je donijela da će raditi ocjenu ustavnosti zakona, smo donijeli zaključak na udruzi gradova, gradova udruzi gdje su članovi ne samo gradonačelnici SDP-a nego i gradonačelnici HDZ-a. Donijeli smo tu odluku jednoglasno u Šibeniku prije par dana. Znači dat ćemo na odluku ustavnosti. Rekli ste da je riješeno funkcioniranje DVD-a, nije točno, nije riješeno, ostalo je isto kao i do sada. Znači nije se ništa rješavalo, jedino ste dodali da imaju određena prava ako im se nešto desi na intervenciji što je evo pohvalno, to je moralo biti i prije, ali evo bolje ikad nego nikad. Financiranje iz proračuna, sredstva su ostala ista evo Državni proračun za 2020. godinu projekcija za '21.,'22. razdjel je 039, glava 05 Hrvatska vatrogasna zajednica, vi pričate 800 miliona tu vam fino piše dodatna sredstva za izravnu …/nerazumljivo/… funkciju vatrogastva 231 milion kuna. Mene zanima, znači ta sredstva se nisu povećavala niti u projekcijama za '21., '22., a u međuvremenu je osnovano novih 8 javnih vatrogasnih postrojbi i tu u Dalmaciji. Jer mi u Međimurju i sjeveru Hrvatske njegujemo dobrovoljna vatrogasna društva, imamo preko 30, tri županije Znači dobrovoljaca, nismo ko u Dalmaciji da se vatrogasci plaćaju. Vi ste pričali samo o plaćenima niste nigdje spomenuli dobrovoljne vatrogasce. Samo ime govori dobrovoljno vatrogasno društvo. Niste ga spomenuli. Ja bi konkretno da mi odgovorite na neka pitanja, ostalo ću se u svojoj raspravi, znači ovako. Kako predsjednik, kako može predsjednik u završnim odredbama voditi središnji državni ured? Kakvo je to predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice kao savjetodavno tijelo i tko ga formira, Članak 6.? Kako će djelatnici sadašnje Hrvatske vatrogasne zajednice kao udruge postati državni službenici, temeljem čega mi objasnite, pa zar ne bi se trebao raspisati javni natječaj? Postoji Zakon o državnim službenicima ako se ne varam. Tko će osigurati sredstva otpremnine za odlazak u mirovine? Što je s vatrogascima koji ne prođu liječnički pregled? Tko će osigurati 13% dodatka iz redovnog rada, što je s profesionalnim oboljenjima, što je sa sezonskim vatrogascima i njihovim naknadama i zašto nema neoporezivih odbitaka? Da li ćemo uništiti dobrovoljna vatrogasna društva jer zainteresiranih ljudi, volontera nažalost ima sve manje i koje ste to mjere poduzeli da potaknete mlađe da budu dobrovoljni vatrogasci? Vi stalno pričate samo o profesionalcima, čisti primjer je DVD Kaštel, gdje je gospodin Sanader predsjednik, oni su DVD Kaštel d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću. Mi ne radimo biznis od toga, mi imamo tradiciju. Tko će provoditi natjecanja, a tko odlikovanja i priznanja i kako to financirati? SDU sasvim drugačije financira …/Upadica: Zahvaljujem./… nastavit Prelazimo na slijedeću raspravu i ime Kluba zastupnika HDZ-a. Poštovani kolega Ante Sanader, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pozdravljam državnog tajnika sa suradnicom i sve kolegice i kolege, evo ovdje je u dvije rasprave dosta žući izbačeno nepotrebno. Očito od ljudi koji nisu informirani ili svjesno manipuliraju, a ne vjerujem da manipuliraju, nisam ih takve upoznao dosad tako da mislim da oni koji su iz informirali su ih loše informirali ili netočno. Znači skupština Hrvatske vatrogasne zajednice, na 4 skupštine, skupštine u 12. mjesecu 2017., na skupštini u 6. mjesecu 2018., na skupštini Hrvatske vatrogasne zajednice zajednice u 12. mjesecu 2018. i na Skupštini Hrvatske vatrogasne zajednice u svibnju 2019.-te su raspravljale i donijele svoj zaključak i stav da se ide u transformaciju Hrvatske vatrogasne zajednice. To što pokušavate prikazati kao gašenje Hrvatske vatrogasne zajednice, kao uništenje 146 godina tradicije Hrvatske vatrogasne zajednice, uvaženi kolege to su netočne stvari i nije korektno da manipulirate s javnošću na takav način jer očito ste neinformirani. A ako tako i mislite, to je vaše pravo normalno ali onda si uzmite zapisnike sa 4 zadnje Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice i na jasno određenje određenje Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice o namjeri za transformacijom Hrvatske vatrogasne zajednice. Jer upravo svjesni problema funkcioniranja Hrvatske vatrogasne zajednice kao registrirane po Zakonu o udrugama smo svjesni koliko nam je bio spriječen rad i mogućnosti hrvatskog vatrogastva. Mi smo od 1993. godine kada je donesen u samostalnoj Hrvatskoj državi prvi Zakon o vatrogastvu, od tada do danas nismo uspjeli promijeniti niti jedna podzakonski akt. Zašto? Upravo zbog onog o čemu je govorio državni tajnik a to su na državnoj razini dvije glave, jedna je bila Hrvatska vatrogasna zajednica a druga je bila nadležno tijelo za vatrogastvo koje se mijenjalo u u periodima znači od '93. do 2019. pa je bilo u Ministarstvu unutarnjih poslova, pa u MORH-u, pa u Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, znači uvijek u nekom tijelu koje je bilo .../Govornik odnosno 2 godine koliko hrvatski vatrogasci i predstavnici predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice i zapovjedništvo pregovara sa Ministarstvom unutarnjih poslova. Ja koristim ovu priliku zahvaliti i ministru i državnom tajniku i svim ljudima iz ministarstva koji su pokazali izuzetno razumijevanje i napravili sa zapovjednicima i predsjednicima Hrvatske vatrogasne zajednice, znači svima iz svih vatrogasnih zajednica, županija, svih 20 plus Grad Zagreb, stotine sastanaka u ove 2 godine u cilju da se nađe najbolje rješenje za Hrvatsku vatrogasnu zajednicu. I na prijedlog vatrogasaca je dogovoreno da dobijemo praktično svoj središnji državni ured, svoje malo ministarstvo jer to je najbolji način kako će vatrogasci rješavati svoje probleme. Imali smo mogućnost nakon raspada Državne uprave za zaštitu i spašavanje ili biti u MUP-u odnosno dio civilne zaštite ili imati svoj središnji državni ured. Imamo iskustvo iz MUP-a, imamo iskustvo iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje kada je glavni vatrogasni zapovjednik bio peta osoba. Npr. evo evo nedavno sadašnji glavni vatrogasni zapovjednik g. Tucaković u SDP-ovoj Vladi ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje nije mu dozvolio otići na Državno vatrogasno natjecanje vatrogasaca. Državni vatrogasni zapovjednik nije imao niti vozilo na raspolaganju 24h nego kada bi izbio požar onda je on morao ići zatražiti od ravnatelja da mu dodjeli vozilo da bi on mogao otići na požar. Je li to sustav koji valja? Vi to dobro znate. I zna i neminovno je da je bilo dosta eksperimenata sa vatrogastvom i sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i da je ovo najbolji model koji su prihvatili hrvatski vatrogasci, ne Ante Sanader, predugo sam ja u vatrogastvu a i predugo sam u politici da bih ja dopustio da se nametne bilo čije mišljenje, moje ili bilo koga drugoga. Znači ovo je stav, a vi možete provjeriti, samo provjerite kod relevantnih izvora. Vi ste danas rekli da vaša zajednica nije uopće uključena, vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije.

5 koordinacija u ovoj godini se raspravljao isključivo Zakon o vatrogastvu i usaglašava se Zakon o vatrogastvu. Znači ovaj vaš informator očito ili nije aktivan u vatrogasnoj zajednici ili ne uvažava vatrogasna njega ili on njih ali to morate riješiti u svojoj kući, u vašoj vatrogasnoj zajednici. Kako ove zajednice Priobalja tako su i zajednice kontinenta imali stalno, g. gradonačelnik Čakovca zna da smo bili kod njega na koordinaciji kontinentalne Hrvatske da smo tamo raspravljali o Zakonu o vatrogastvu, da smo tamo pričali o svemu ovom i da je ta koordinacija to prihvatila, da je nakon te koordinacije u Čakovcu bila koordinacija u Varaždinu isto na prijedlog predsjednika vatrogasne zajednice Međimurske županije mjesec dana prije nego je ovaj zakon išao u proceduru proceduru prema ministarstvu jer ovaj zakon je predložila Hrvatska vatrogasna zajednica, nije ga predložilo ministarstvo. Ministarstvo nam je bilo samo logistika i kažem zato sam i zahvalio da su nam bili pri pomoći. Znači mi smo se čvrsto odlučili da nećemo više ići pod nikog nego da tražili smo od ove Vlade da vatrogastvu se da samostalnost i vatrogastvo je postiglo svoju samostalnost kroz ovaj način da smo ušli i da postajemo Središnji državni ured. Da, ukinuli smo predsjednički sustav jer mislimo da je nepotreban. Zašto? Jer kad je bio požar na Kornatima stradao je i u zatvor je otišao samo zapovjednik, niti jedan predsjednik nije stradao nego zapovjednik Slavica iz Šibensko-kninske županije, županijski zapovjednik. I zato je bila čvrsta odluka Hrvatske vatrogasne zajednice i svih njenih tijela da se ide na zapovjedni sustav. I zato je uvedeno, mogao je biti državni tajnik i predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice ali mi nismo bili za to nego dajemo operativi .../Govornik se ne razumije./... i zato je glavni vatrogasni zapovjednik državni tajnik. Sadašnja tijela ostaju i predsjedništvo, posebno Nacionalno vijeće za gašenje i preventivu požara koje dobiva novu značnost i preko njega županijske vatrogasne zajednice i znači donja baza dobiva svoj prodor gore i sudjeluje u radu ovog središnjeg državnog ureda. Uspjeli smo da nam se na čelo središnjeg državnog ureda ne stave političari opće prakse ni neki ljudi koji nemaju veze s vatrogastvom, izborili smo da tamo dođu najstručniji ljudi, da glavni vatrogasni zapovjednik uvjeti su njegovi vidjeli ste, da ima 10 godina iskustva na zapovjednim funkcijama državne ili županijske razine ili 15 godina iskustva i višu stručnu spremu. Znači to su mogućnosti da najstručniji ljudi sa najvećim iskustvom u zapovjednom sustavu budu ti glavni vatrogasni zapovjednici odnosno državni tajnici. Mi smo ovdje stavili tri cilja, to je taj jedinstveni ustroj zapovijedanje i financiranje. U zapovijedanju smo uvezali sustav, zato se gospoda gradonačelnici žale, bez obzira bili vi iz HDZ-a ili SDP-a, ovo je sustav, ovo je čvrsta organizacija u rangu vojske i policije. Financirat će onaj tko je financirao i do sada, ali sustav mora biti čvrst, jedinstven i uvezan. Mi smo do sada imali situaciju, država plaća sve profesionalne vatrogasne postrojbe, niti jedan grad nema ni 30% sredstava izdvaja za profesionalne postrojbe, znači država većinski izdvaja sredstva za javne vatrogasne postrojbe. javne vatrogasne postrojbe. A mi smo imali situaciju da glavni vatrogasni zapovjednik izda zapovijed javnoj vatrogasnoj postrojbi u nekom gradu i taj kaže da ne može jer je bio podijeljen sustav na državnu, županijsku i lokalnu. Mi smo sustav čvrsti i jedinstveni moramo biti, mi ne možemo trpiti da svak igra svoju igru i zato je uvedena suglasnost. Gradonačelnici su se pobunili zašto se traži suglasnost, suglasnost se traži upravo da struka ima svoju riječ, a ne može neki gradonačelnik. Imamo situacije neću ih ovdje navoditi sada, ali ću ih navesti sutra ako bude vrijeme i potreba gdje su pokušali staviti nestručne ljude, ljude koji nemaju nikakve uvjete, gurali su ih na mjesta zapovjednika javnih vatrogasnih postrojbi. E to je funkcija te suglasnosti da tamo se poštuje struka i da stručni ljudi budu na čelu javnih vatrogasnih postrojbi i da sustav bude uvezan po kompletnoj vertikali. Znači glavni zapovjednik daje suglasnost za županijskog zapovjednika, županijski daje suglasnost za gradskog općinskog, ovaj daje suglasnost za zapovjednika javne postrojbe i tako smo čvrsto uvezali zapovjedni sustav. Napravili smo jedinstvenu vatrogasnu školu. Do sada su bile dvije škole, škola u Zagrebu nije htjela organizirati osposobljavanje u Rijeci, u Splitu, u Osijeku, sada smo napravili jedinstvenu vatrogasnu školu. Postojale su dvije škole, pretvorili smo je u jedinstvenu vatrogasnu školu sa obvezom da brine i osposobljava ljude na cijelom području RH i ovo što sada imamo u Rijeci i u Splitu i u Osijeku da se to sve uveže u jedinstvenu vatrogasnu školu kako to rade i druge države. Regulirali smo pitanje muzeja vatrogastva, uspostavili smo vatrogasnu mrežu, financiranje vatrogastva. To je treći stup ili treći cilj koji smo stavili kroz ovaj zakon, a šta to znači? Najveća nepravda napravljena je iza 2000. godine, 2003. godine kada se nije prihvatila decentralizacija kompletna kada je Sabor donio odluku odnosno Vlada da se uvedu minimalni financijski standardi i nije se išlo u decentralizaciju odvajanja od državnih sredstava. Imali smo 39 postrojbi kada se izašlo iz MUP-a 2000., danas imamo 71 postrojbu. Sva sela su počela tražiti da će osnivati javnu vatrogasnu postrojbu jer kažu ako osnuju javnu vatrogasnu postrojbu država će mi platiti, ako ne osnujem nikom ništa. Zato smo uveli sustav vatrogasne mreže. Što on znači? To je sustav kao sustav hitne pomoći. Mi imamo situaciju … u Splitu npr. Split je bio nekad područje, današnjeg grada Splita, današnjeg grada Solina, grada Kaštela, POdstrane, Šolte sada je Split sam ima 100 vatrogasaca koje država plaća i ti vatrogasci nisu obvezni izaći ni u Šoltu, ni u Solin, ni u Kaštela, a krenuli su iz jedinstvene Općine Split i to je neodrživo stanje, a tako je i u svim drugim područjima. Zato smo uveli sustav vatrogasne mreže gdje smo rekli da će glavni vatrogasni zapovjednik temeljem vatrogasnog plana predložiti financiranje ukupnog sustava vatrogastva, a ne da bude privilegiranih, da njih 70 u državi plaća država, a sve ostali gradovi i općine plaćaju sami sebi. Kroz središnji državni ured, novu Hrvatsku vatrogasnu zajednicu natječemo se za eu fondove, znači tražimo svoju mjeru i dobili smo suglasnost Ministarstva regionalnog razvoja, to nikada ne bi mogli kao udruga jer smo imali situaciju udrugu. Vidjeli smo ovo prošlo natjecanje za izgradnju vatrogasnih domova gdje su se natjecali skupa s poljoprivrednicima, vrtićima, parkovima za gradnju vatrogasnog doma, sada smo dobili svoju mjeru iz koje će se financirati samo vatrogastvo po najboljim iskustvima kako su napravili Poljaci, Česi, Slovaci izvukli ogromna sredstva. To nam otvara ovaj novi oblik osiguranja. Dobrovoljni vatrogasci, smiješno je ovdje gospođa koja nema pojma o vatrogastvu, žao mi je i tužno je da tako govori, ali dobro pokazuje svoje lice. Neki ljudi koji nemaju veze s tim pa kažu sada će se to sve raspasti, nemojmo dirati ono šta funkcionira, sada će se zaposliti neki ljudi i takve budalaštine, ali dobro to je njihovo pravo. Dobrovoljnim vatrogascima dali smo sve ono što se moglo maksimalno dati i sve što imaju iskustva u europskih država, ni Austrija, ni Njemačka nemaju bolje od onoga što smo mi trenutno dali vatrogascima. Poučeni negativnim iskustvom Frane Lučića sa Kornata riješili smo i takva pitanja ozljeđivanja vatrogasaca. Uveli smo inspekciju vatrogastva u vatrogasni sustav da damo glavnom vatrogasnom zapovjedniku i županijskom zapovjedniku alate da mogu raditi i nadzirati sustav i da im pomogne u radu, vatrogasnog sustava kroz korištenje računalnih aplikacija, uvođenje novih softvera. Sredstva Hrvatskih šuma, dobili smo 20% minimalno 20% opće korisne funkcije šuma koje će se izdvajati za vatrogastvo. I u zakonu je predviđen jedinstveni sustav komunikacije u vatrogastvu, znači mi smo sada imali vatrogasni sustav radio sustav, radio … veza koji je bio kojekud i kojekako, preko Odašiljača i veza se radi jedinstveni vatrogasni sustav. Znači zaključno, nije ovo nikakav eksperiment, nije gašenje nego je bolji način organiziranja i jedini koji je u ovom momentu moguć, daj Bože da udruge dobiju takav značaj, da dobiju takvu mogućnost u našem društvu, pa da se Hrvatska vatrogasna zajednica jednog dana vrati na taj model iako mislim da je ovaj model daleko bolji nego model udruga i model funkcioniranja koje smo, koje smo imali do sad. Evo tolko za sad, pa ćemo se čut kad. Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, poštovana kolegica Ana-Marija Petin, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Cilj ovog novog zakonskog rješenja bi trebalo biti jedinstvenost cjelokupnog vatrogasnog sustava, te onemogućavanje njegovog nesmetanog razvoja u pogledu normativnog reguliranja, predlaganja dokumenata državne razine, poboljšanja radno pravnog sustava svih vatrogasaca, njihovog učinkovitijeg osposobljavanja i obuke, kvalitetne inspekcije vatrogasnih postrojbi, te na kraju boljeg povlačenja sredstava iz Fondova EU. Iako se slažemo da ovaj zakonski prijedlog nudi rješenje za većinu ovdje navedenog, smatramo ipak da je veću pažnju upravo u ovom novom zakonskom prijedlogu trebalo posvetiti DVD-ima. U temeljima organizirane zaštite od požara u RH upravo je stoljetna tradicija suprotstavljanja požaru i drugim elementarnim nepogodama bila su DVD-i koja su organizirana koja su organizirana kroz više od 100-tinu godina na području cijele RH. DVD-i imaju posebno mjesto ne samo zbog organiziranog suprotstavljanja požaru nego i zbog neprocjenjive uloge koju su imali kroz povijest RH, a koju imaju i dan danas, posebno u ruralnim sredinama koje održavaju i društveni i kulturni život u malim sredinama, koji održavaju razne sportske i druge aktivnosti, koji okupljaju mlade, te im od najranijih dana usađuju osjećaj humanosti, požrtvovnosti, te spremnosti da se u svakoj prilici pomogne svome bližnjem.

Ovaj prijedlog zakona većinom se temelji na profesionalizmu, ali moramo reći da nemaju svi osnovanu JVP sa više desetaka profesionalnih vatrogasaca nego svoju zaštitu od od požara temelje upravo na dobrovoljnim vatrogascima i na DVD-ima. Mi smo od ovog zakona očekivali da će veći iznosi financiranja ići upravo kroz državni proračun, bar u pogledu opreme jer ne mogu sve jedinice lokalne samouprave izdvojiti sredstva za kupnju vatrogasnih cisterni, navalnih vozila, te druge opreme koji su potrebni

Ta sredstva su često nedostatna za kupnju ovako velike i bitne opreme, mi to znamo iz osobnog iskustva jer kamioni, vatrogasni kamioni, cisterne koje su podijeljene kroz Ministarstvo gospodarstva, koje su podijeljene vatrogasnim zajednicama, jednostavno ne prelaze u vlasništvo DVD nego ostaju u vlasništvu ministarstava i kao takvi mogu se rasporediti prema potrebi na bilo kojem području RH. Tada u tom slučaju DVD-i ostaju bez nužne opreme, a kako su proračuni jedinica lokalne samouprave mali u malim općinama, jednostavno nemaju mogućnosti da kupe kamione koji su, novi su i iznose i preko 2 milijuna kuna, nego se snalaze, pa kroz nekoliko godina kupuju polovne kamione i polovnu opremu.

dobrovoljci koji riskiraju svoje živote kako bi sačuvali naše živote i kako bi sačuvali našu imovinu i ono nužno što moraju imati, a to je oprema, kako bi njihov život bio sačuvan, to im svakako moramo osigurati, ako ne možemo kroz proračune jedinica lokalne samouprave onda moramo kroz državni proračun. Isto tako kada govorimo o sredstvima jedinica lokalne samouprave, kao što sam već rekla, lokalne samouprave su u obvezi izdvajati za vatrogastvo na svome području, a s druge strane stavljeni su u podređeni položaj pri recimo potvrđivanja nadležnih zapovjednika ili pri sastavljanju vatrogasnog vijeća koje upravlja vatrogasnom postrojbom na jednom području. Nadalje bi govorila da se u zakonu spominje i to upravo u čl. 42. što mi iskreno nije baš jasan razlog zašto, a to je da DVD-a mogu osim vatrogasne djelatnosti obavljati i druge gospodarske, ugostiteljske ili društvene djelatnosti, te isto tako za obavljanje tih djelatnosti imati stalne ili povremene zaposlenike, nije definirano iz kojih sredstava će se ti zaposlenici financirati. Definirano je ukoliko takva djelatnost donese dobit da se ona mora uložiti u razvoj vatrogastva, ali nije definirano šta ukoliko ta dobit nije dovoljna za financiranje i pokrivanje troškova upravo za obavljanje ovih djelatnosti, tko će tada snositi taj trošak i iz kojih sredstava će se financirati upravo te djelatnosti? Mislim da u ovom prijedlogu zakona ne bi trebalo stajati ta mogućnost za DVD, DVD i dobrovoljne vatrogasce treba shvatiti ozbiljno jer se bave upravo poslom kojim smo, koji sam spomenula i to čisto dobrovoljno i ne treba misliti da su oni po našim selima osnovani kako bi se bavili ugostiteljstvom nego da odrađuju vrlo ozbiljan posao i čuvaju naše živote i našu imovinu. S jedne strane, ovom zakonu poboljšali ste dio stvari koje sam napomenula na početku, ali smatramo da upravo treba još veći značaj dati dobrovoljnim vatrogasnim društvima iako ste položaj dobrovoljaca poboljšali kroz zdravstvenu zaštitu, kroz određene naknade. S druge strane, propisujete u istom tom zakonu kazne za iste te dobrovoljce ukoliko se ne odazovu na poziv na intervencije ili ne opravdaju svoj dolazak kroz 24 sata. Smatram da to ne treba stajati u zakonu s obzirom da u današnje vrijeme ima puno onih koji rade po terenima, koji nisu u mogućnosti da se u određenom vremenu jave niti čak dobiju poruku da je došlo do određene intervencije i da tada oni svakako ne bi trebali snositi bilo kakve kazne. Mislim da treba dobrovoljna vatrogasna društva i dobrovoljne vatrogasce staviti u posebnu kategoriju te ih nagraditi za njihovu požrtvovnost. I upravo iz toga razloga i ovog svega što sam navela, mi u HSS-u smatramo da bi ovaj zakon ipak trebao ići u drugo čitanje kako bi se ove određene primjedbe uvažile, kako bi se zakon doradio i kako bi dobili puno bolje rješenje,

Ovaj zakon držim da je posljedica uz ono što se trebalo napraviti i donijeti ga, ali je ubrzano njegovo donošenje iz prosto izvanrednih okolnosti koje su se dogodile u proteklim godinama. U prvom redu mislim na izvanredne okolnosti koje su bile u Splitsko-dalmatinskoj županiji iz činjenica da su nastradali u većem dijelu dragovoljni vatrogasci na Kornatima. Prosto je nevjerojatno da netko može kazati da je to bio dobar sustav pa evo, nije ga trebalo mijenjati, to zvuči začuđujuće. Hrvatski vatrogasci, bilo oni javni, bilo oni u većem dijelu dragovoljni, gase vatru i djeluju sa strojevima, opremom i cisternama koja su često stara i po 50 godina. To jednostavno nije održivo i to jednostavno ne može tako biti. Stoga mislim da je potrebno izraditi minimalni standard glede opreme kako je to u mnogim zemljama i da neki strojevi koji izlaze, odnosno radne cisterne i navalna vozila koja izlaze na mjesto događaja su sama po sebi opasnost, a nikako ne mogu služiti za tako izvanredne okolnosti. Sigurnost ljudi je primarna u svakoj uređenoj i civiliziranoj zemlji, pa tako u miru su vatrogasci definitivno jedan element kojeg treba urediti i unaprijediti. Rekli ste da, što je u redu, da ste komunicirali i sa Udrugom gradova i zajednicom općina, točno je, međutim, isto tako, točno je da sve naše sugestije niste, čak mogu kazati, ni uzeli u razmatranje. Imamo situaciju danas da sredstva iz općekorisnih funkcija šuma po pravilniku Ministarstva poljoprivrede da se napravio korak nazad i učinila se jedna nova nepravda na način da se iscentralizirala način preraspodijele tih sredstava i očito je netko pametniji gdje netko nešto treba nego onih kojima to treba. Pa i ja vas toplo molim kada bude ovo ovo dijeljeno iz nacionalnih sredstava, nije to dijeljeno, to je svih nas, da evo, budemo uključeni u tu preraspodjelu i te norme i odnosno pravila po kojima će se to raspodjeljivati, da to svakako ne bude diskrecijska ocjena neke grupe ili ne daj Bože nekih pojedinaca. S tim u svezi, držim da je ovdje prema dragovoljnim vatrogascima, odnosno društvima ispravljena jedna nepravda jer se dosada da li kroz sustav državne, da li kroz sustav MUP-a privilegiralo i javne privilegiralo i javne vatrogasne postrojbe, a to znači određena područja pa se dodatno doprinosilo i demografskom pražnjenju ruralne Hrvatske što bi definitivno trebalo biti drugačije. Status dragovoljnih vatrogasaca držim da, poglavito tamo gdje je izloženo opasnosti požari, to je priobalni dio, poglavito Dalmacija, imamo situaciju da u ljetnim mjesecima kada trebamo imati dragovoljne vatrogasce da oni rade neke za sebe korisnije poslove, bolje plaćene, pa je jako jako teško ih angažirati u tim plemenitim nastojanjima. S tim u svezi držim da bi nekako to trebalo izregulirati pa da npr. to je i bila jedna od naših sugestija se ima nekakva mjesečna naknada za to, a onda svakako sa nekom naknadom dolazi odgovornost i potreba javljanja lokalnom zapovjedniku, eventualno odlaska na teren ili izvan svog mjesta prebivališta ili nekog pojačanog rada, da se može znati jer često puta bude požar, vi se oslonite na te dragovoljne vatrogasce, a njih nema. Ima još jedna anomalija, mi ćemo iz proračuna bilo nacionalnim, bilo lokalnim plaćati ozljede na požarima itd. Pretpostavka da ti ozljeda će biti što manje je uvježbanost vatrogasaca i profesionalnih i ovih i ovih dragovoljnih. Ja često puta, nek mi je na dušu, ovaj vidim i ljude koji izlaze na lice mjesta da su evo malo ko što smo i mi ovdje malo više ugojeni itd. i nisu u stanju rukovati opremom niti biti vješti, pa ima i dosta radnih sati kada, kada se ovaj ništa ne radi pa bi trebalo propisati i uvježbavanje. Na ono što želim staviti akcent mislim da onaj dijelovi društva ili one subjekti koji doprinose i proizvode opasnosti od požara da bi oni trebali pojačano i plaćati, sudjelovati u tome da se postigne ovaj vatrogasni standard odnosno ove opreme. Tu u prvom redu držim da su elektrovodovi ti koji često, često uzrokuju požare, ti koji to provode u Hrvatskoj je to instalacija HEP-a, a to iz samo jednog razloga što smo živjeli u jednom rigidnom sustavu u kojem imamo monopol itd., a a oni ništa ne doprinose da se to spriječi. To su isto tako i pušači, na milijuni turista ili noćenja bude na hrvatskoj obali, držim kako smo mi evo svugdje smo dosta istaknuti po veličini poreza, ali po boravišnoj pristojbi nismo baš toliko ovaj visina nije velika u odnosu na druge zemlje u okruženju, tako da držim da bi iz toga dijela se trebalo izdvojiti da bi se opremili vatrogasci. I tako dalje držim da i željeznica ovaj doprinosi pojačanom ovaj potencijalnom požaru, rafinerije, vlasnici kamina i svi oni koji to rade. Tako da moramo napraviti održiv sustav koji će, i platiti one koji rade to, a i u isto vrijeme osigurati opremu koja je kvaliteta i koja će se mijenjati onog trenutka kad ona bude potrošena. Komunalna naknada definitivno nije moguća, nije moguća ni po Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a nije moguća i zbog činjenice da je to nova obveza i potreba namećanja većih iznosa komunalne naknade, a ja moram kazati na temelju vlastitih iskustava da bi mi to već bili napravili jer su naši proračuni jako, jako, jako kratki, ali jednostavno ne možemo jer bi opteretili svoje građane, poglavito ovaj dio kad govorimo o ruralnoj Hrvatskoj. S tim u svezi, akcent bi ovdje dao na ovaj iznos odnosno na državni proračun tih 800 milijuna kuna, da se znamo osloniti, da znamo planirati za vremena koja su ispred nas da lakše povučemo i europska sredstva, da se to rasporedi na jedan pravičan način imajući iskustva ova dosada da to nije bilo tako, ali iščitavam u ovom zakonu zbog ove ispravljanja nepravdi za dragovoljne vatrogasce i javne vatrogasne postrojbe da će se voditi računa, a ja evo iz preventivnih razloga molim ta, to tako, da to tako i bude. Ako ovaj sustav bude implementiran ispravan i kvalitetan način i oni zakoni koji dalje budu regulirali sigurnost ljudi i gdje imamo potrebu regrutiranja novih snaga ko što je civilna zaštita, to će biti jedan temelj gdje će i lokalno stanovništvo lakše biti uključeno. Po ovom ključu za dragovoljne vatrogasce koji se nalaze u ruralnom prostoru mislim da bi donijeli i jednu demografsku stabilnost tom području jer četo puta i neka naknada koja bi bila bi bila razlog da ti ljudi ostanu na tim dijelovima i da tu logiku konačno centralizma, da li onoga na nacionalnoj razini ili onoga na županijskoj da ju izmijenimo i da pomognemo onima kome je potrebnije, a kad, svi bi mi izdvojili evo …/Upadica: Ističe vam vrijeme./ Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo replike. Poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Kolega Baričević, ako se ne varam vi ste predsjednik udruge općina. Ja inače mislim da su udruge tipa udruga općina netko tko, kad je, pogotovo kad je riječ o ovom zakonu netko tko je partner ministarstvu koji predlaže zakon. Mislim da samo svojim primjedbama i svim ostalim možete afirmativno poboljšati odnosno dobiti što kvalitetniji prijedlog. Obzirom da ste i vi, dakle udruga sama je sudjelovala odnosno vidjela zakon i sve ostalo, mene zanima od svih tih primjedbi, jer je gospodin Katić rekao da je nemoguće sve primjedbe prihvatiti, što se ja mogu složiti da je nemoguće, ali me zanima što je od onog na što je udruga općina ukazivala da bi bilo dobro u zakon izmijeniti odnosno ugraditi da bi imali bolji prijedlog zakona, što od toga je nadležno ministarstvo koje je nositelj izrade zakona i predlagatelj usvojilo? Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor kolega Baričević. **Baričević, Martin (HDZ)** Kolegice Mrak Taritaš zahvaljujem na postavljenom pitanju. Ja sam predsjednik Hrvatske zajednice općina ona se tako službeno zove, a ne zove se udruga. Naime, što se tiče primjedbi koje smo mi predložili ja sam ovdje istakao sve one primjedbe koje smo kazali, vi se smijete, ali je to činjenica jer evo vi imate monopol na nazive i sve ostalo. ja sam sve one primjedbe koje smo mi, na koje smo ukazali i koje smo tražili i koje smo zahtijevali, ja sam ih u svojoj pojedinačnoj raspravi istakao i to se odnosi na, na vatrogasni standard, to se odnosi na naknade dragovoljnim vatrogascima. To se odnosi na uvježbavanje vatrogasaca, to se odnosi na vatrogasnu akademiju. Evo i sve ove naknade koje bi trebale doprinijeti da se

Kolega Baričević, vi ste u svojoj raspravi bili pomalo kontrafiktorni. Naime u ovom prvom dijelu u kojem ste načelno hvalili ovaj zakon, u redu, shvaćam, s obzirom na stranu u Saboru u kojem sjedite, međutim u onom drugom dijelu ste rekli u svojoj raspravi ono što bih i ja rekao, odnosno što ću reći u svojoj raspravi a to su dvije važne stvari. Prva stvar dakle da sve one primjedbe koje je uputila udruga općina i gradova odnosno koju su uputili lokalni čelnici, jednostavno nisu prihvaćeni, niste pošteno odgovorili kolegici Mrak-Taritaš. Dakle niti jedna primjedba koju je uputila, koju su uputili lokalni čelnici predlagatelj ju nije prihvatio. A druga je važna stvar da ovaj zakon zaista ide na ruku javnim postrojbama, odnosno profesionalnim vatrogascima na uštrb dobrovoljnih vatrogasaca. I ukoliko ovakav prijedlog zakona bude prihvaćen vjerujte da u protupožarnoj sezoni na obali biti će jako malo, jako malo dobrovoljnih vatrogasaca sa kontinenta koji će vam pomagati gasiti te požare. Hvala. Ja, očito vi bolje znate, ono što sam ja želio kazati nego ja sam, ja sam pohvalio ono što mislim da je bolje i držim da je bolje a isto tako sam se osvrnuo i na ono što mislim da treba popraviti i sve one primjedbe očito kolegica a i vi imate neka očekivanja od mene da ja kažem neke druge stvari nego ono što je zaključak tijela Hrvatske zajednice općina. Što se tiče solidarnosti među vatrogascima i što se tiče solidarnosti uopće hrvatskog društva ja u to ne sumnjam. I kada se poboljšaju ove druge stvari i u prvom redu mislim da ovih 800 milijuna kuna su ključna stvar da li će se raspodijeliti pravično i da li će to imati smisla

da sad postoji nepravda da pojedini krajevi nemaju profesionalno vatrogastvo što želite reći da za njih se i za te sredine se ne izdvajaju iz državnog proračuna određena sredstva. S obzirom da je grad Vodice grad koji je 2011. osnovao javnu vatrogasnu postrojbu, pa evo i radi naših građana da znaju, naime naručili smo izradu procjene ugroženosti od požara, plan zaštite od požara, to smo usvojili na gradskom vijeću. Nakon toga smo donijeli odluku o osnivanju javne vatrogasne postrojbe i uputili Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje i tako osnovali javnu vatrogasnu. Zahvaljujem. Odgovor kolega Baričević. Držim da dragovoljstvo u vatrogastvu je bitno. Rekli smo da evo ima više od 100 godina tradiciju i definitivno ga treba njegovati da ono i dalje funkcionira. To što netko ima javnu vatrogasnu postrojbu, bio je u privilegiranom položaju jer je te profesionalne vatrogasce opremala i plaćala RH dok je sve obveze prema dragovoljnim vatrogascima i dragovoljno vatrogasnim društvima najviše i najčešće imale jedinice lokalne samouprave i to najčešće u onom području koje je financijski najslabije u ruralnom prostoru Prelazimo na sljedeću repliku. Poštovana kolegica Marija Jelkovac. Izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega istakli ste važnost DVD-a i to je neosporno, u pojedinim sredinama oni su zaista bonus i doprinos velik daju djelovanju JVP-a. Međutim, ono što su dva najvažnija momenta u ovom zakonu mislim da je to vertikalni ustroj zapovijedanja što je posebno važno u hitnim situacijama da se ne gubi na vremenu. A drugo je zaista razvoj ove mreže i pravednije financiranje jer sada imamo situaciju da pojedini gradovi koji imaju JVP-ove dakle interveniraju i tamo u onim jedinicama koje ih nemaju ali te jedinice ne participiraju dovoljno pravično u snošenju troškova tako da najveći teret pada na one gradove koji imaju osnovane javne vatrogasne postrojbe što vjerujem da će sada biti ipak pravičnije rješeno. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor kolega Baričević. **Baričević, Martin (HDZ)** Poštovana kolegice intencija ove moje rasprave je i bila u tome da će se ta jedna nepravda popraviti. To što kažete da su gradska središta, najčešće županijska snosila, cijenim i poštivam i to je istina. No međutim proporcionalno financijskoj snazi mislim i uvjeren sam i dokazivao je da su male jedinice u ruralnom prostoru RH više trošila na vatrogastvo nego što su to potencijalno snažnija gradska središta. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Saša Đujić. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo prvo na početku svoje rasprave da otklonimo ovu tezu da mi iz SDP-a, ja i kolege izmišljamo da se Hrvatska vatrogasna zajednica gasi i da dezinformiramo javnost, ja ću pročitati sada, citirati ću članak 125. ovoga zakona o kojem sada raspravljamo i koji je predložila Vlada na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice kako je rekao kolega Sanader maloprije. Dakle u članku 125. piše, stavak 1.: „Danom stupanja na snagu ovog Zakona Hrvatska vatrogasna zajednica osnovana Zakonom o vatrogastvu, NN 58/93 i 87/96 koja je nastavila sa radom sukladno Zakonom o vatrogastvu, NN 6/99 117/01 36 NN 6/99 117/01 36 i sad ima tih izmjena puno, prestaje s radom te se po službenoj dužnosti briše iz Registra udruga RH. Možda ja imam problem s hrvatskim izričajem po vama, možda ja imam problem s logikom, možda ja ne razumijem, ali u ovom zakonu piše, prestaje sa radom i briše se iz Registra udruga RH. Ne piše doživljava svoju transformaciju i transformirat će se u neko novo tijelo. To je u suprotnosti sa Zakonom o udrugama po kojima je osnovana ova Hrvatska vatrogasna zajednica. Dakle, Hrvatska vatrogasna zajednica je krovna organizacija županijskih vatrogasnih zajednica koje onda idu piramidalno dolje prema dobrovoljnim vatrogasnim društvima i nekim ostalima. Vi ste sa čl. 125. gasite HVZ-a. Prestaje sa radom, a županijske i lokalne dalje nastavljaju kao udruge raditi. U što će se one udruživati? Kakav je to sad novi sustav? Druga stvar. Statut Hrvatske vatrogasne zajednice, kolega Sanader, vi to dobro znate, još uvijek je važeći, još 20 dana, do 1.1. jer onda nakon usvajanja ovog zakona više statut nije bitan. Kaže da tročetvrtinskom većinom skupština mora donijeti odluku. Sami ste rekli, dugo ste u politici, dugo ste u vatrogastvu, pa niste bedasti, ni vi ni ja. Znamo što je odluka. Skupština, tko je za to da se gasimo, ruka gore, ¾ ako su za, onda se gasimo i donosi se odluka. Skupština je na svojoj sjednici tog i tog dana donijela slijedeću odluku, gasi se HVZ. Dalje u statutu piše što to donosi ili ne donosi. Ove skupštine koje ste vi razgovarali o transformaciji nisu odluka o gašenju, a zakon donosi odluku o gašenju. Transformacija je mogla biti da HVZ postane udruga sa udruga sa javnim ovlastima, kao što je Hrvatski Crveni križ ili Hrvatski autoklub koji su i dalje udruge i okupljaju udruge neke svoje lokalne dolje, kao i HVZ. Prema tome, HDZ gasi HVZ. Gasi, donesla Gasi, donesla se odluka dekretom o gašenju. Preko noći u skraćenoj javnoj raspravi. Druga stvar, vi ste se sad, igramo se riječi. Vi ste rekli da su predstavnici moje županije sudjelovali na koordinaciji priobalja. Statut HVZ-a ne poznaje koordinaciju priobalja. Koliko ja znam, vi me ispravite, možda griješim, postoji 6 koordinacija u navedenih u Statutu Hrvatske vatrogasne zajednice. Jedna od tih 6 je Koordinacija Istra-Primorje i Lika. Ta koordinacija nije bila uključena u savjetovanje. To što su predstavnici nekakvog paratijela, da li je to u statutu, da li postoji koordinacija priobalja u Statutu HVZ-a, tko je njezin predstavnik i tko je njezin čelnik? To mi odgovorite, kolega Sanader. To što su predsjednici županija iz priobalja sjedili negdje i o nečemu raspravljali na ove datume što ste vi rekli, to nije u skladu sa Statuom HVZ-a. I to nisu važeće I to nisu važeće nikakve odluke. To je u rangu, neću biti tako kao kolega Kovač, ali to mi je u rangu sjedenja u nekoj dalmatinskoj konobi i dogovora oko nekakvog zakona. To je to. Druga stvar, ako je usuglašeno, zašto je došlo 150 stranica, više od 700 primjedbi sa terena na ovaj zakon. Više je primjedbi nego stranica zakona. 100 primjedbi je došlo, više od 100 primjedbi je došlo iz moje županije, ove o kojoj vi govorite da su predstavnici sjedili u usuglašavali s vama ovaj zakon. Zašto su .../nerazumljivo/... i to ne bezveznjaka, kako ste vi rekli, možda nevažnih članova vatrogasne zajednice. Javni vatrogasni postrojbi s moje županije su došli prijedlozi, vatrogasnih zapovjednika, ljudi koji vode operativne postrojbe, 90% njihovih primjedbi niste uvažili ni uzeli u razmatranje. Uzeli, znate što ste vi usvojili? One nomotehničke sadržaje koje bi i tako i tako usvojili. 10% primjedbi. To je ono što je usvojeno. Ništa krucijalno nije prihvaćeno. Prema tome, nije to točno. Ja vam odgovorno mogu reći da županijska vatrogasna zajednica i tu ste jedino u pravu, to je možda naš problem, na svom dnevnom redu svojih tijela nikad nije imala raspravu o ovom zakonu. Čelnici su možda sudjelovali s vama u nekim razgovorima ili kroz tijela HVZ-a, ali mi dolje lokalno, lokalni vatrogasci u DVD-ima i članovi županijske zajednice smo imali priliku svoje primjedbe reći jedino kad je otvorena javna rasprava prije 20 dana na 15 dana. To je problem i to nije dobro. Nitko nije rekao da je sustav dobar, ovdje nas optužuju da smo rekli, ja sam rekao odmah u uvodu. Trenutno imamo probleme u vatrogastvu i sustav nije dobar i treba ga popraviti. I zato smo i očekivali ove izmjene, da se on popravi i riješi krucijalne probleme. Nisu riješeni. Dapače, po mom mišljenju postaju još veći problemi i još veća nepravda i ovaj zakon jednostavno nije dobar. Druga stvar, ovdje govore kolege iz HDZ-a riješio se sustav financiranja. Ne, nije se riješio, ništa se nije riješilo. Pričate o mreži. Da, predvidjeli ste donošenje mreže. Tko je donosi? Vatrogasni zapovjednik naknadno. Zašto nije u zakonu kriteriji nekakvi, po kom ključu? Vatrogasci su nepovjerljivi po tome, hoće li se mreža opet donositi opet po nekom političkom ključu, kao što su se osnivale javne vatrogasne postrojbe. Evo, kolegica je spomenula javnu vatrogasnu postrojbu, problem je na terenu jer imamo situacija da na 5 km imamo 2 vatrogasne postrojbe javne jer su tako nekakvi lokalni čelnici koji su bili bliski politici u tom trenutku na vrhu rješavali svoj problem financiranja. Pa ja znam kad je moje društvo razgovaralo tada s ministrom Šukerom da ga upozore preko kanala HDZ-a da je nepravedan sustav financiranja, on im je rekao pa dobro, osnovat ćete javnu vatrogasnu postrojbu i to smo riješili. Da, ali to se tako ne radi. Mi to nismo htjeli napraviti jer to nije rješenje. Dakle, rekao sam primjer Krka i Lošinja koji od države dobiju 3 milijuna kuna za funkcioniranje, a Rab i Cres 0. Vatra jednako gori i na Rabu i na Lošinju i gase ju ljudi u istim uvjetima, odnosno trebali bi gasiti u istim uvjetima, ali ne gase i nisu isto plaćeni isto ne rade. I tako je na svim otocima u priobalju te razlike postoje i to nije dobro i to je ono što su vatrogasci očekivali da će se promijeniti. Ne mijenja se. Rekli, ovaj iz šuma Da, zašto se to centralizira? Zašto ta sredstva ne idu u one postrojbe na čijem području se šume nalaze? Vi sada sredstva za zaštitu šuma šaljete za općekorisne funkcije šuma, idu u Zagreb i onda će Zagreb to raspoređivati kako on misli kome treba, kome ne treba. To nije dobro. Pa valjda oni koji po tim šumama dežuraju i rade prevenciju požara najbolje znaju šta treba, koja oprema njima treba, u šta trebaju ulagati i šta trebaju radit, bolje nego neko u nekom uredu u Zagrebu. Druga stvar, ti kriteriji po kojima se piše, pa cijela RH bruja ko će bit slijedeći vatrogasni zapovjednik, zato se i ruše ovi, ja neću to reć, znate vi kolega Sanader šta se priča, to je, to smo već vidjeli od HDZ-a, Lex Mikulić smo vidjeli, ovo je ista priča, niži kriterij za glavnog vatrogasnog zapovjednika kojeg će sad imenovat politika na dosad, na niže rangirane, niže rangirani zapovjednici moraju imat veće uvjete nego glavni vatrogasni zapovjednik, pa ko je tu lud, šta je to? Druga stvar, vatrogasci dobrovoljni su očekivali, to sam već rekao u ime kluba, da će ih se poticat da postanu dobrovoljni vatrogasci ko u nekim zapadnim, zapadnim zemljama, uzoru, da ih se oslobodi od osiguranja, da ih se oslobodi, da ih se oslobodi, ne znam, nekih davanja, da, da, da su, da mogu otić sa svog posla gasit požar, a ne da imaju problem, evo kolega Baričević govori u Dalmaciji ne mogu otić s posla, ne mogu otić da, jer ako on konobari u kafiću ili radi negdje, neće ga gazda pustit, ali država je to trebala riješit kroz zakonsku regulativu, nije i u pravilu sve što se tiče ovih vatrogasaca, dobrovoljnih vatrogasaca, već postoji u postojećem zakonu, jedino što se mijenja je povećanje kazni, kažnjavanje, to nije dobro i ovaj prijedlog jednostavno nije loš, nažalost evo kažem, nemam, nemam dovoljno vremena, nemam dovoljno vremena, volio bi da mogu više pričat o ovome jer stvarno se ima šta reć i ono što mogu reć je ovaj prijedlog nije dobar i pozivam vas da podržite prijedlog Kluba SDP-a zaključak da s ovim idemo u dva čitanja i da vatrogasci odlučuju o sebi, poboljšan je položaj profesionalnih vatrogasaca i to je dobro i to pozdravljam, to su naši kolege koji u teškim uvjetima rade i treba ih nagradit, ali ne može njihovo poboljšanje ić na uštrb dobrovoljaca i ne znam tko je u ovom pisanju kolega Sanader zastupao dobrovoljce jer se svi žale, Udruga dobrovoljnih vatrogasaca nije zadovoljna s ovim prijedlogom, čak se ne može ni napravit svoju komoru po …/Upadica: Zahvaljujem/…ovom zakonu dok s druge strane profesionalni vatrogasci recimo to mogu i zbog toga mislim da to nije dobro. već sam vas molio da pripazite na vrijeme, pa ja vas molim kod odgovora da malo skratite. Prelazimo na replike, poštovani kolega Ante Sanader, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega, mogu ponovo ponovit da ja ne mogu rješavat stvari unutar vaše vatrogasne zajednice, koordinacije su statutom predviđene, a osim koordinacija predsjedništvo i OTS Hrvatske vatrogasne zajednice su raspravile ovaj zakon, prihvatile ovaj zakon u predsjedništvu, ako ne uvažavate koordinacije, sjede predsjednik vaše vatrogasne zajednice, vaš zapovjednik sjedi u zapovjedništvu odnosno OTS-u, a vaš predsjednik, zapovjednik, tajnik i zapovjednik JVP iz Rijeke su bili u koordinacijama, ako vi njih ne uvažavate, vi ste ih izabrali onda to vi morate riješit u vašoj kući. Znači, nikakva udruga dobrovoljnih vatrogasaca ne postoji, ne znam odakle vam taj termin,

Spominjete i vi meni koordinaciju koja ne postoji kolega Sanader, priobalja, ne postoji u statutu, ne, ne nikakva koordinacija ne postoji u statutu Hrvatske vatrogasne zajednice priobalja, ima 6 koordinacija, 6 koordinacija, al to nije koordinacija priobalja, imate koordinaciju Dalmacija i koordinaciju sjeverni Jadran s Likom, to nije to, vi ste sad ovdje pozvali isto na neko paratijelo, ali ja vam opet govorim, ja možda, ja uvažavam svoje čelnike, a možda ih i ne uvažavam, to je moja stvar, ali vi ne uvažavate vatrogasce s terena koji su pisali primjedbe, pa nisam ja ovo iz prsta isiso, imate prijedlog zakona koji smo svi dobili, 700 primjedbi vatrogasaca, 100 iz moje županije JVP i čelnika lokalnih postrojbi, pa gledajte ako ćemo govorit ko koga uvažava, ja rađe neću uvažavat dva čovjeka koja su na čelništvu, što nije točno, ali rađe neću njih dvojicu nego stotine ljudi koji, kojima bi ovaj zakon trebao riješiti problem, a ne rješava ga. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovana kolegica Marija Jelkovac, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Đujić, rekli ste, pročitali ste u stvari članak da zajednica prestaje s radom, briše se iz registra udruga, to točno piše, ali to tako i mora pisati, dakle vi ste kontradiktorni sami sebi, to je upravo u skladu sa Zakonom o udrugama, da bi udruga prestala sa radom ona mora biti brisana iz registra, dakle suštinski je i sadržajno došlo do transformacije, ali ne može formalno pravno se udruga preoblikovati u tijelo državne uprave, zato se udruga mora ugasiti i brisati iz registra jer je postala tijelo državne uprave. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Đujić, odgovor izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Kolegice Jelkovac, ne znam di sam ja kontradiktoran, ali drago mi je da ste podržali moj stav, da, da ste rekli da se Hrvatska vatrogasna zajednica briše i da prestaje s radom, to je ono što mi govorimo, prestaje s radom, HDZ gasi Hrvatsku vatrogasnu zajednicu nakon 144.g. i briše ju iz registra udruga, da to smo mi rekli, a onda nam je rečeno da ne, da doživljava transformaciju i sad, vi ste pravnica, vi ste se pozvali na to, da li u statutu Hrvatske vatrogasne zajednice, dal bi se on trebo poštovat, da li bi se trebo poštovat, da li bi Ministarstvo uprave to trebalo kontrolirat? Tamo piše da jedino skupština Hrvatske vatrogasne zajednice tročetvrtinskom većinom može donest odluku o gašenju Hrvatske vatrogasne zajednice odnosno prestanku sa radom odnosno o brisanju iz udruge registra, to se dogodilo nije i to je ono na što mi ovdje upozoravamo, nikakva priča o transformaciji nije formalna odluka o prestanku rada i razdruživanju toga, vi to dobro znate, pa i u statutu HDZ-a vam je propisano kako bi se nekako HDZ presto radit i nama u SDP-u to piše …/Upadica: Slijedeća replika poštovani kolega Stjepan Kovač, izvolite. **Kovač, Stjepan (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Tu puno pričamo da država financira, ja sam slušao, molio bi da vi saslušate,

pričaju složit će se mreža vatrogastva, tko su ti ljudi koji će slagati tu mrežu tko su ti zaposlenici, znači koja mreža će se složiti, 1.1. je tu ljudi za dva tjedna, sad dolaze blagdani, pa ovoga dolaze praznici, ko će to slagati, kad, koje vrijeme, kroz koje vrijeme će se to složiti, to je totalna nepoznanica, drugo puno se priča država financira, nije točno, vatrogasna, Javna vatrogasna zajednica grada Čakovca 4,9 milijuna daje država, 3 milijuna daje grad sa suosnivačima.

Evo hvala kolega Kovač, viču kolege iz HDZ-a može zakonom, da može zakonom, evo ovim zakonom gasimo Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, tako da to je pokazatelj da može i čl. 125. može, kad je HDZ u pitanju sve može kolega Bačić, ali vama kolega Kovač da kažem ovaj, rekli ste o mreži, u ovom zakonu piše da će se mreža donest u roku godinu dana, u roku godinu dana i to je sve kako HDZ radi ovoga prebacuje to na neku novu Vladu, opet na neku novu Vladu, neka nova Vlada će donosit mrežu i odlučivat o financiranju košto će neka nova Vlada povisivat i plaće učiteljima i, i, i dodatke i neke druge stvari, ova Vlada sad predizborno ide, donesu odluku i to je to, ali ja mislim da je to trebalo propisat kriterije, to sam rekao jer nije dobro da jedan čovjek opet donosi, tu je opasnost da to bude po političkom ključu donošenje mreže i to, zato smatram da na ovakav način to nije dobro, možda će bit super kolega Sanader …/Upadica: Zahvaljujem/…dok Slijedeća replika poštovani kolega Marko Vešligaj, izvolite. **Vešligaj, Marko (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče HS, pa evo kolega Đujić dobro ste detektirali ovu jednu centralizaciju vatrogasnoga sustava, posebno se to odnosi na ovaj problem određivanja jednoga, ja ću reći, netransparentnoga načina vatrogasne mreže di se otvara jedna mogućnost političkog arbitriranja unatoč tome što, evo čuli smo od kolege Sanadera koji tvrdi da to je sad u redu i to će sve struka određivati. Još bi imao jedan kratki komentar na, na vašu raspravu, a ona se tiče ovih kazni koje su predviđene odnosno prekršajnih odredbi koje su predviđene za dobrovoljne vatrogasce, di su stavljeni zapravo u istu …/Govornik se ne razumije/…sa profesionalnim vatrogascima, jednostavno to smatram da je jedna jako, jako loša poruka, jer nešto što je dobrovoljno, makar je tu sad istaknuto da idemo prema ustroju vatrogastva u stilu vojske i policije, ali ako neko to radi iz čistoga volonterizma, ako je on dobrovoljni vatrogasac, opterećivati ga sa nekakvom mogućnošću kazne je uistinu nešto što nema veze sa zdravom pameću. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor kolega Đujić. Slažem se kolega Vešligaj s vama, još jednom ću ponovit, postojeći sustav nije dobar i to niko nije reko da je dobar i, i da ga ne treba mijenjat, treba ga mijenjat, al ne na ovakav način, nisam imo vremena uć sad u još neke članke šta se sve u ovom zakonu predlaže i kolko se još ovaj sustav dodatno komplicira, a da ne govorim o situaciji gdje lokalne jedinice moraju financirat, moraju financirat jer im se tako nametne, a recimo nemaju utjecaje uopće ovoga kroz vatrogasna vijeća odnosno upravna vijeća koja će bit ili kako će bit imaju jednog predstavnika, znači neko ti kaže šta, to je isto ko i sa školama, gradovi i općine moraju, su osnivači škola, država im proslijedi novce za plaću, oni moraju održavat objekte, moraju gradit vatrogasne domove u ovom slučaju i takve stvari, a nemaju utjecaj nikakav, ali imaju na imenovanje vatrogasnog zapovjednika, to da, tamo mora bit političar, a ne stručnjak. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća rasprava poštovani kolega Miro Bulj, izvolite.

Istre, jedan iz moje županije, kolega Sanader, njijzi 4-5 i npr. odredili su tribamo mi nagradit nekoga npr. najprije ćemo napravit kriterije za javnog vatrogasnog, za ovoga glavnog vatrogasnog zapovjednika je dosta viša stručna sprema, a za niže rangirane županijske vatrogasne zapovjednike je potrebna znači viša ova visoka, znači što niži to veća stručna sprema, pa evo mi ćemo u konabi negdje uz pršut i vino, evo imenovat ćemo npr. Željku Šošu, zadarskog zapovjednika vatrogasnog ili šta li, dogovore ljudi to i to će tako bit, evo ja bi ovdje sad, …/Govornik se ne razumije/…došli u konabi i evo zakon, tu je tajnik iz HSLS-a, nova, novi smjer HSLS-a, transparentnost, javnost, pa povučite ovaj više zakon il ga dajte u drugo čitanje, mislim ovo je katastrofa, pa 700 primjedbi, već se zna ko će bit zapovjednik,

pa zgodnije izađite ovdje za govornicu i recite dajte evo bar ovaj zakon u drugo čitanje jer je, nema logike, nema logike da glavni vatrogasni zapovjednik dovoljno je viša stručna sprema, a za ove niže zapovjednike županijske ovaj visoka stručna sprema, pa sve je dogovoreno za čovika, to je dogovorena na Kominu uz malo janjetine tj. ispod peke, njijzi 5 ovaj zakon su sročili, vama su uvaženi tajniče ovo donili, pa zbog legitimiteta i novog smjera vaše stranke pa bar izađite i rečite evo imate taj legitimitet dajemo ovo u drugo čitanje, pa vidit ćemo ovih 700 primjedbi, mislim ja sam ih sve čitao, ima dva dana čitam, to su uglavnom vatrogasci, profesionalne postrojbe, DVD-i, lokalne samouprave, županijska vatrogasna društva, prema tome smatram da ovaj zakon je bitan, značajan da se dogovara na Kominu po raznim šušarama, sa IDS-om, ovima, onima i da se unaprid zna ko će, ko će bit imenovan i to se zna i to je tako, evo gasi se, to smo da se ne ponavljamo, moramo se ponavljat, gasi se vatrogasna zajednica, oni tvrde da se ne gasi, više nije udruga nego sada će biti u uredu državne uprave nekakvo tijelo ili nad tijelo, sustav financiranja je definiran kako je definiran, bezbroj nejasnoća, mislim da je nedovoljno vrimena da se ovo još ozbiljnije saborski zastupnici sagledaju, skratili ste javnosti tj. javno savjetovanje, a vidimo šta je ovo, mislim to je nevjerojatno, evo ako neko ovo prati više od, od 70% ovoga materijala su znači prigovori, prigovori od lokalnih razina do nadalje. Ovo je dogovoren akt, ovo je dogovoreno u konabi, lex šušara, konaba, lex peka, lex janjetina, lex hobotnica, ne znam šta je sve bilo na repertoaru uz oborito vino, prema tome ovdje je riješeno, vidi se po ovome nizu stručne spreme da je to dogovoreno za osobu, određenu osobu, meni je slučajno, evo bezveze sam listao facebook, ovaj Internet, pa sam vidio, pa mi je napamet Željko Šoša, možda sam i pogodio, vidit ćemo kad bude imenovanje, ako ovi kad bude prošao zakon, kad se bude imenovao novi glavni vatrogasni zapovjednik, možda sam takve sriće, možda je ovo loto igra, ja bi volio i pitat vas, evo vamo, evo ja znam da je kolega Sanader sudjelovao u tim razgovorima, pa on bi mogao evo isprid najveće političke opcije kao zapovjednik, kao predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice kazati par riječi, ja mislim da ne bi škodilo ovdi drugi krug, ovaj drugo čitanje jel u jednom čitanju, hitnom postupku ovaj konačni prijedlog nije dobar, ja nisam ni vidio, evo ja sam u HS ovdje 4.g. nikad nisam vidio ovolko prigovora, znači nešto je prihvaćeno nomotehničke te naravi, a sve ostalo je odbijeno,

vatrogasci zaslužuju puno ozbiljnije stvari, vatrogasci su vrlo bitni, sustav vatrogastva je bitan i hijerarhija je bitna, način financiranja, poglavito dobrovoljni vatrogasci koji su u biti nukleus profesionalnih vatrogasaca i njima u zahvalnost bi tribalo ovo puno ozbiljnije napraviti. Evo ja bi još jednom naglasio da mi je žao što je se ovo dogovorilo u nekoj šušari, konabi gdje je bila peka sa malo hobotnice, možda kojim papričkom, vjerojatno koji je neko tu bio, njijzi 4-5 iz određenih županija i dogovorili su, oni su dogovorili točno ime vatrogasca koji će bit zapovjednik i to vam je potpredsjedniče, točno su odredili i definirali sve jel ja ne vidim drugi razlog da se ovo ne povuče, 700 prigovora u 15 dana u skraćenom postupku, pa zbog čega, od '99.-te je važeći zakon, ima znači ima nejasnoća, ima loših stvari u ovome postojećem zakonu, al ovaj način, ovo je po meni katastrofalno, evo tolko od mene, hvala. Zahvaljujem. Imamo replike poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Kolega Bulj, nije ovaj zakon nikakav izuzetak kada je HDZ u pitanju, tako su oni nama nedavno objašnjavali kako je mirovinska reforma odlična, a onda je 750 000 ljudi potpisalo za referendum protiv njihove mirovinske reforme, objašnjavali su nam da se ne mogu dignut koeficijenti učiteljima i plaće, a onda su svi učitelji u RH mjesec i nešto dana štrajkali. Sada nam ovdje objašnjavaju kako je ovaj zakon odličan, a imaju 750 primjedbi, imaju više primjedbi nego što ima tekst zakona, od stotina vatrogasaca diljem RH kojih se ovo tiče i to je ono fascinantno kod HDZ-a da oni nikad ne pomisle ha gle možda je problem neki u nama, možda nisu svi u zemlji ludi gdje god taknemo, možda ipak mi radimo neke stvari koje nisu normalne, tako da, to je ono što, što je kod HDZ-a karakteristično, ali ja vjerujem da za 15-tak dana neke stvari će u RH postat …/Upadica: Zahvaljujem/…puno, puno Pa ovaj, vatrogastvo zaslužuje, ne bi sad ulazio u prosvjetu i to koja je Vlada šta napravila i kako je napravila kolega Đujiću, al je činjenica da je ovo dogovorni Zakon o vatrogastvu i vjerojatno je dogovoren, ja vidim rukopis, vjerojatno je dogovoren na Kominu negdje u nekoj ugodnoj šušari il konabi kao što sam rekao i vidim po poglavito po ovome da viša stručna sprema treba za glavnog zapovjednika, a za niže zapovjednike visoka stručna sprema, pa mi je pa na pamet g. evo Željko Šoša, premda ja osjećam neku vibru, ne znam zbog čega, nekako osjećam da bi mogao biti baš on imenovan, pa ako mogu ovi koji su taj bili na toj večeri il u konabi kad su donosili ovaj zakon, bilo bi dobro da oni kažu jesam li ja pogodio ili nisam, oni znadu unaprid, a vjerojatno evo uskoro ćemo to i doznati, al ja bi zamolio tajnika jel je on je trenutno u HSLS-u novi smjer, pa povucite ovo il dajte u drugo čitanje ispred Vlade, vi ste predstavnik Vlade, hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Stjepan Kovač, izvolite. Zahvaljujem, pa slažem se evo kolega Bulj s vama da zakon ide ad hoc, da bi trebao ići u drugo čitanje, što evo i da je loše pripremljen što govori, kao što ste i sami rekli, više od 700 primjedbi u ovo kratko vrijeme, da je vrijeme bilo duže vjerojatno bi bilo i više primjedbi. Ono što je najžalosnije, najviše primjedbi je od kolega vatrogasaca, znači onih kojih se i najviše tiče ovaj zakon, što je, vjerujem bi trebalo biti vladajućima upozorenje da stvarno taj zakon ne valja i da bi ga trebalo možda stavit, ipak malo vidjeti, proučiti dodatno i staviti u drugo čitanje. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor kolega Bulj. Pa zato ja cijelo vrijeme i molim tajnika da da ovaj zakon u drugo čitanje, da ne iđu u hitnom postupku jel mi je žao ovdje poglavito, gledam vamo g. Sanadera i on je svjestan da je ovo napravio nakaradan ovaj zakon, da je isforsiran zakon, tako da bi bilo najbolje da se ili povuče ovaj zakon, pa da se na idućoj sjednici raspravi ili da ide u drugo čitanje, ja znam da je sad vrlo teško zato šta je vremenski tisnac, ali evo ako je nemoguće za drugo čitanje najbolje bi bilo povući kolega ovaj zakon i da se ovaj zakon raspravi na pravi način, a ne da je definiran već i zapovjednik koji je u biti, sve je definirano, gašenje udruge ove vatrogasne zajednice hrvatske, znači sve je definirano i samo je prid nas stavilo zakon sa 700 primjedbi, 700 primjedbi u skraćenom postupku i sama logika, ja još jednom tajnika ministarstva bi zamolio, ja znam da je on manjinski partner iz HSLS-a, ali HSLS je odredio novi smjer, ovo je netransparentno, ovo nije dobro za vatrogastvo, ja vas molim još jednom u ime vatrogasaca …/Upadica: Zahvaljujem/…žao mi je Ante Sanadera povučite Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Marko Vešligaj, izvolite. **Vešligaj, Marko (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege zastupnici, evo reći ću za početak da već sam nekakvo vrijeme ove rasprave ovoga važnoga zakona pokazuje jedan zapravo odnos koji imamo prema vatrogascima. Kasni je večernji sat, kad zapravo i manje ljudi prati Hrvatski sabor, kad nemamo niti toliko interesa medija i onda kad to povežete s time da je zakon o hitnome postupku, dakle da nismo išli na dva čitanja. Kad povežete s time zapravo da je i javna rasprava bila skraćena onda šta drugo zaključiti nego da je nekakva intencija ajmo čim više izbjegnuti interes javnosti, ajmo čim više izbjegnuti prvenstveno dobrovoljnih vatrogasaca 1.000 njih koji su evo pa u nekakvim kontaktima koje sam ja imamo s njima nisam ovaj nikad bio dobrovoljni vatrogasac, ali često sam u kontaktu s članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava prvenstveno kao gradonačelnik. Očekivanja od zakona stvarno su bila jako velika. I onda kad imate nekakva velika očekivanja onda vam je i razočaranje puno, puno veće. Jer da nije tako, ne bi bilo, da je taj zakon toliko dobar, da je on toliko usuglašen sa svima kao što je najavio na početku rasprave državni tajnik onda naravno da ne bi došlo ovih 750 primjedbi prvenstveno od strane dobrovoljnih vatrogasnih društava. A vatrogastvo bi valjda trebali gledati kao jednu cjelinu, kao sustav, a ne da idemo na to da ga dijelimo na profesionalna i na dobrovoljno vatrogastvo. Pa čemu to ona vodi, pa jasno je da ne mogu ta dva tijela funkcionirati jedan bez drugoga, nego bi se trebali uistinu nadopunjavati. Dakle, imali smo zakon koji je trebao riješiti te probleme koji očito postoje u hrvatskome vatrogastvu i nekakav minimum je bio da tu provedemo jednu pravu raspravu u koju ćemo onda uključiti sve dionike, prvenstveno u sustavu vatrogastva, od javnih vatrogasnih postrojbi, dakle profesionalnih vatrogasaca do onoga najmanjega DVD-a. I ne kaže se da je sustav jak koliko je nekakva njegova najslabija karika jaka, pri tom ne mislim da su naravno DVD-i najslabija karika, očito sad kad ovako raspravljamo najslabija karika su određeni ljudi koji bi trebali nositi taj sustav koji su očito dobrim dijelom taj zakon i pisali i očito ga nisu dobro iskomunicirali, prvenstveno. Iskomunicirali, jer da jesu onda bi uvažili ono što je rekla i lokalna samouprava koja ja mislim da ipak bi trebala biti ovdje partner. Nisu to nikakvi reći ću gradonačelnici koji ne znam su sad protiv vatrogastva, dobar dio gradova i daje sredstva iznad onoga, zakonskih obaveza koje ima. I zato kad ovo gledam puna usta su nam decentralizacije, već smo taj pojam ono izlizali do kraja, slično evo kao ne znam pada mi sad na pamet reforme, oni su isto, svima su bila puna usta reforme, a zapravo ništa ne radimo oko toga osim određenih kozmetičkih primjena. osim određenih kozmetičkih primjena. Jer da je to tako, evo sad na primjeru ovoga zakona onda da prođem par članaka koji su po meni jako sporni. Naravno to je prvi ovaj da, naravno da javna vatrogasna postrojba ima upravno vijeće odnosno po novome sad vatrogasno vijeće i sad imate u tom sastavu i predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice, imate predstavnika županijske županijske vatrogasne zajednice, imate samo jednoga predstavnika osnivača. A taj osnivač ipak upravlja sa financijskim sredstvima i osigurava financijska sredstva za funkcioniranje te javne vatrogasne postrojbe u najvećem iznosu. A nemate zapravo po ovome ispada da on nema gotovo nikakvih, nikakvih ovlasti. Pa šta onda reći, to nije samo centralizacija, to ću reći da je i politizacija ovaj sustav, ako znamo da toga gradskoga vatrogasnoga zapovjednika trebamo imenovati uz suglasnost županijskog zapovjednika. Pa zar ne vjerujemo tu da taj gradski zapovjednik, jel nije o trebao poći nekakav određeni filter unutar svoje gradske vatrogasne zajednice, pa imamo toliko malo povjerenja u ljude koji vode lokalne samouprave, da će oni isključivo politički postupati. Mislim to onda možemo na više razina, županija će, pa i država će možda politički postupati, ako se na taj način ponašamo. Ja smatram da je neprihvatljivo sudjelovanje uopće trećih strana u imenovanju ovoga vatrogasnoga zapovjednika u ovom slučaju. Dotaknut ću se naravno i financiranja, mislim da to je ipak najveći kamen spoticanja u odnosu reći ću lokalne samouprave i ovaj sustava vatrogastva zapravo ljudi koji su predložili ovakav zakon o vatrogastvu i zapravo šta vi očekujete od lokalne samouprave, da sad ona vas pljeskom nagradi na ovakav zakon, na ovakav zakon. A niti jednu primjedbu niste prihvatili, niti od hrvatske zajednice općina, niti od udruge gradova RH. I naravno da sad postoje otpori. Kako ne bi postojali u ovoj situaciji kad postoji jedna ogromna nesigurnost prihoda jedinica lokalne samouprave. Znamo da se povećao i onaj osobni odbitak, da idu ovaj porezne izmjene u sustavu koji se odnosio na mlade i da će lokalna zajednica, lokalna samouprava dakle izgubiti velika sredstva ovdje. Jesu određene kompenzacije su mora se priznati osigurane u 2020. godini, ali ovaj 2021. projekcija nemate tih kompenzacija. Zaustavljeni smo na nekakvom nivou nema ovaj određenoga rasta. I sad opet vi idete znači na način taj da sa ove nekakve centralne razine i uvjetujete, prva stvar je znači iznos otpremnine koju bi trebali dobivati vatrogasci, vi ste ju odredili, financiraju naravno lokalna samouprava. Druga stvar, određujete naravno i koeficijent, evo po Članku 68. i koeficijent složenosti poslova odnosno njega određuje glavni vatrogasni zapovjednik. Pa zar nije se to malo prepustiti barem predstavničkom tijelu da ono to odredi? Sličan slučaj je i sa osnovicom koja je po ovome znači bi se primjenjivala osnova za izračun plaće državnih službenika i namještenika. Znači opet primjer jedne, eklatantan primjer di se ugrožava autonomija jedinica lokalne samouprave i također evo u ovome slučaju evo i dodaci također, znači dodaci isto u čl. 76. stavak 10., dodatke određuje Vlada RH. Znači još jedan primjer di zapravo idete kontra jedinica lokalne samouprave i idete kontra onoga što je proklamirano evo pa i europskom polju o lokalnoj samoupravi da jedinice lokalne samouprave imaju određenu autonomiju. Mislim kolega, mene jako to čudi sa vaše strane jer s obzirom na vaše iskustvo u lokalnoj samoupravi, pa reći ću tako, olako ste prešli preko tih nekakvih primjedbi koje su dolazile od strane lokalne samouprave bez obzira na stranački predznak a vi to dobro znate. Vi to dobro znate, ja vam to ne trebam ponavljati. I onda šta drugo imate za zaključak osim ono da li ste po onoj staroj, ideje .../Govornik se ne razumije./... to mi možemo zaključiti iz ovoga svega, iz ovoga prijedloga zakona, ovoga novoga Zakona o vatrogastvu. Ono što s čime bi završio, meni je drago da se evo gleda i prema novom proračunskom razdoblju EU-a koje počinje od 2021. g., da se pregovara i da se otvori linija jer uistinu kroz mjeru 741 nažalost dosta vatrogasnih domova unatoč tome što su stvarno izdvojili ogromna sredstva za projektnu dokumentaciju, siguran sam da se radi o milijunskim iznosima, nisu prošla na natječajima, posebno se to odnosi na dobrovoljna vatrogasna društva u sjevernom djelu Hrvatske, na kontinentu Hrvatske jer su i natječaji bili na taj način postavljeni, da su bile favorizirana DVD-i u primorskom djelu Hrvatske. Ne ulazim tu, to je očito bila određena politička odluka i uredu. Međutim moramo gledati prema budućnosti ako se već ide na formiranje toga središnjega ureda, zbog čega nije osiguran barem određeni iznos sredstava a ja sam sam i predlagao zajedno sa kolegom Hajdašem Dončićem i amandmane državni proračun da zajedno sa jedinicama lokalne samouprave krenete ipak u tu izgradnju, znači da osigurate tu određena sredstva, jedinice lokalne samouprave se uključuju u sufinanciranje i da ipak te domove za koje postoje projektne dokumentacije, koje bi mogle do novoga toga proračunskoga razdoblja dakle isteći im valjanost, da ipak te projekte realiziramo. Mislim da je to bilo moguće i to bi bila jedna dobra Zahvaljujem, kolega Vešligaj. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Vešligaj, vi ste rekli da su vatrogasci puno očekivali od ovog zakona a onda da je i razočaranje veliko i to je točno. glavni i ključni problem danas u vatrogastvu osim ovih funkcionalnih djela je financiranje i cijelo vrijeme pričamo o tom financiranju. Dakle godinama postoji jedna nepravda u financijskom sustavu kroz javne vatrogasne postrojbe i kroz DVD-e i to je ono što je ovaj zakon trebao riješit. Nažalost, ne rješava i zbog tih problema koji jesu, godinama postoji po meni, bespotreban jaz i sukob između profesionalnih vatrogasaca i dobrovoljnih vatrogasaca. Hrvatskoj su potrebni i jedni i drugi. Jedni i drugi su vrijedi i jedni i drugi vrijede ali ovakvim zakonom i ovim prijedlogom i rješenjima koji jesu, još uvijek se samo taj sukob povećava. Evo reći ću još jednom, dakle u čl. 67. osniva se komora profesionalnih vatrogasaca Hrvatske u svrhu očuvanja ugleda, časti i prava profesionalnih vatrogasaca. Pa dobrovoljnih nema nigdje, tako da opet se produbljuju te razlike i ti sukobi. Odgovor, kolega Vešligaj, izvolite. **Vešligaj, Marko (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Pa evo kolega Đujić, slažem se s vama i to sam istaknuo u raspravi da zakon ide prema tome ali ne bi bilo toliko naravno primjedbi od strane dobrovoljnoga vatrogastva da kroz zakon da kroz zakon do toga ne dolazi. Može sad druga strana pričati i vjerojatno ima nekakvu svoju teoriju oko toga, međutim to je činjenica. To je činjenica, to je žalosno. To je žalosno, naravno, sustav bi trebao biti jedinstveni, svi znamo koja je važnost profesionalnog vatrogastva u onim najtežim situacijama no međutim imamo nekakav različiti sustav postavljen u Dalmaciji, imamo različiti sustav postavljen u sjevernoj Hrvatskoj, to je stvar i nekakve naše prošlosti i način na koji je krenulo sa formiranjem tih DVD-a, znači to se sve trebalo uzeti u obzir i ipak donijeti jedan zakon koji će biti na dobrobit jednih i drugih a prvenstveno vatrogastvu, što je nejasno. A vi očito nema nikakvih kontakt sa vatrogascima jer da imate, ne bi tako govorili. Iz vaše županije niti jedna primjedba nije došla na zakon. Temeljem čega vi govorite onda? Koji su to vatrogasci nezadovoljni? Možda vi ali vi vatrogasac. Znači niti jedan vatrogasac nit časnik ni običan vatrogasci iz vaše županije nije dao niti jednu primjedbu jer su vatrogasci napisali ovaj zakon. Danas smo konstatirali da .../Govornik se ne razumije./... iz Primorsko-goranske županije ne funkcioniraju ali sve ostale županije, vi niti jednu županiju nemate ovdje primjedbu koja je dala. G. Đujić je sad dokazao da on uopće nije pročitao ovaj zakon nego samo čita ono što su mu rekli. Jer on kaže u čl. 47. komora je osniva se a uopće toga nema u ovom prijedlogu zakona. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Sanaderu. Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Đujić, izvolite. Hvala lijepo. Povrijeđen je čl. 238., dakle kolega Sanader odstupa od uobičajenih pravila ponašanja u Hrvatskom saboru. nije u redu da on za kolege u vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske govori da ne funkcioniraju, da nisu funkcionalni. Hrvatske vatrogasne zajednice, valjda onda po zapovjednoj odgovornosti ni on ne funkcionira, ne funkcionira, možda je zato i donio odluku o gašenju Hrvatske vatrogasne zajednice, ali ja mislim da su se trebala dogodit neka druga rješenja, a ne ovo. Tako da evo molim vas da upozorite kolegu Sanadera da to nije u redu. Kolega Đujić upozoravam vas, ne zloupotrebljavajte institut povrede Poslovnika, izričem vam opomenu temeljem Članka 239. Imamo odgovor na repliku. Poštovani kolega Marko Vešligaj, izvolite. Kolega Sanader, evo siguran sam da vi znate više od mene o sustavu vatrogastva s obzirom na vaše iskustvo koje imate, ali niste baš ovaj upotrijebili ovdje primjereni došlo ovaj, zbog čega nije došlo iz Krapinsko-zagorske županije primjedbi na taj zakon, ali ja sam govorio generalno o tom zakonu. Znači koliko ja znam zastupnici u Hrvatskom saboru su zastupnici za područje cijele RH. Dakle, govorimo o jednom zakonu koji, se./… pa da iz svoje izborne jedinice, ali pročitajte si valjda zastupamo hrvatske građane, jel tako, bez obzira iz kojega dijela ti hrvatski građani dolazili, ali ja sam dobivao primjedbe od dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ne znam zbog čega nisu, možda zato jer ste skratili javnu raspravu, možda bi bilo dosta toga da ste stavili i na dva čitanja i tako, znate nemojte ovaj. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Damir Mateljan. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine Vešligaj rekli ovaj da se dobrovoljno vatrogastvo podcjenjuje, podcjenjuje se ovim zakonom, podcjenjuje se u ovom visokom domu, podcjenjuje se i u javnosti. Jednako ste tako rekli da niste nikada član bili dobrovoljnog vatrogasnog društva, niste bili dobrovoljac, evo ja sam dovoljno star da sam dobrovoljni vatrogasac preko 40 godina, ne bi vjerovali. Ovaj i kao član i kao predsjednik nazočio sam velikom broju, 10-cima vatrogasnih skupština i mogu vam reći da sadržaj tih skupština, dakle da te skupštine i sadržajno i komunikacijski, da ne govorim o toleranciji su kad kad na puno većoj visini nego što je ovaj visoki dom. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor kolega Vešligaj. Evo, kolega Mateljanu slažem se s ovim naravno što ste, što ste rekli mislim da bi trebali posebno kod ovakvih zakona, gdje ne bi trebali dolaziti neki svjetonazorski, koje imamo, zato smo zapravo i članovi određenih stranaka, trebalo bi biti malo više ovaj i tolerancije, trebalo bi biti malo više i komunikacije između svih zainteresiranih dionika. Jer ovaj zakon ne tiče se samo vatrogastva, tiče se i nekoga tko će to financirati. Vidim da je to ovaj od strane gospodina Sanadera stavljeno onako sa strane i to je to, znači lokalna samouprava moraš to odraditi, znači morat ćete to financirati i gotova stvar, ali dobro, u redu. Mislim da odnos prema dobrovoljnim vatrogasnim društvima pokazuje se na način, na taj da nije niti vatrogasna zajednica iznašla možda nekakva sredstva pa možda i sufinancirala izgradnju onih

Pa kolega ja mislim tj. znam i osjećam da mi raspravljamo o zakonu koji je već u biti prihvaćen i koji sve definira i glavni vatrogasni zapovjednik i zapovjednici, vidi se to iz ovoga rukopisa kojim je pisano. Znači definirano je, ja ću se uvik pozivati na ovo da viša stručna sprema triba za glavnog vatrogasnog zapovjednika, a za niže vatrogasne zapovjednike triba visoka. Definirano je to za osobu točno mjesto, znači preuzima se i centralizira se sustav, sve u ruke ovaj put gospodina Sanadera, on će to sve voditi. Bit će vatrogasci ovisni o njemu, on će naravno dolaziti redovito slikat se u uniformi vatrogasnoj, vatrogasca i to je njegovo pravo legitimno i to je ok. Ja mislim da ovaj zakon je najzreliji da se povuče, pošto je kratka sjednica neće moći u drugo čitanje jel jednostavno nema vremena, ali da može u idućoj sjednici u idućoj godini se donijet ovaj zakon ja mislim da bi to bilo najpoštenije i najpravičnije. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Vešligaj, odgovor izvolite. Hvala. Pa evo kolega Bulj, slažem se s vama, da i to je ono što smo danas kroz raspravu cijelo vrijeme pričamo da je ovaj loše da ovaj zakon ide ovako po hitnom postupku. Ja isto smatram da bi trebao ići u drugo čitanje da bi možda onda nekakve velike, dosta velike nedoumice koje smo danas ovdje detektirali, a o njima su pričali zapravo zastupnici svih političkih opcija, možda bi tu došlo do jednoga boljega i kvalitetnijega zakona naravno na dobrobit naših vatrogasaca jer smatram da oni to, s obzirom na ono koliko sebe daju u to sve, da to zaslužuju. Zaslužuju jedan pravedniji i jedan više fer odnos, znači taj zakon donosi Hrvatski sabor, trebao bi biti još jedanput ponavljam u redovnoj proceduri, nemaju svi vatrogasci prilike niti sudjelovati na ovim koordinacijama, nisu svi vatrogasni časnici ili tako nešto, ali siguran sam da ovo prate i kroz medije i da bi dali možda i nekad iz baze vam dođe pametniji prijedlog nego gore iz vrha.

govornicima koji kažu da su sa nestrpljenjem iščekivali novi Zakon o vatrogastvu s obzirom da trenutno imamo prevelike razlike između profesionalnog i dobrovoljnog vatrogastva. Kad vidimo koje sve privilegije imaju oni u javnim vatrogasnim postrojbama prije svega financiranje, a njih imamo svega 71-u u RH i sa 2.400 profesionalnih vatrogasaca onda ne možemo ni zamisliti kako bi to izgledalo da nije onih 110.000 članova u dobrovoljnim vatrogasnim društvima okupljenim u 1.760 takvih društava. Za razliku od javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva ne dobivaju ni lipe iz državnog proračuna, a kao što vidimo većina upravo protupožarne zaštite leži upravo na tim malim društvima. Kad to povežemo i sa onim što smo čuli od kolege Baričevića i znamo da uglavnom manje sredine, manje jedinice lokalne samouprave, općine imaju dobrovoljna vatrogasna društva onda je zaista neophodno da se ispravi ta dugogodišnja nepravda. Ono što svi priželjkujemo da vatrogasna mreža koja će konačno biti ustrojena, da ona ispravi te nepravde koje evo većina nas mogu reći i ja sam očekivala da se riješi i definira u samom zakonu ali evo sad očekujemo taj podzakonski akt koji će vjerojatno gledati pravičnije na čitavu situaciju u vatrogastvu. Ja bih ovako samo iznijela neke podatke i činjenice, tu su kolege rekli da u biti oni gradonačelnici i načelnici koji su bili bolje sa Vladom ili sa onima koji su trenutno bili i na vlasti da su mogli dobiti javnu vatrogasnu postrojbu samo bih rekla primjer grada Vodica. Mi smo upravo 2011. a kao što znate 2011. nije bila Vlada HDZ-a pa isto znači da smo imali valjane argumente

Znači i javne vatrogasne postrojbe koje sada djeluju postoje one koje su pokrivaju svega na znam nešto više od tisuću stanovnika, ima one koje koje pokrivaju površinu od ne znam 35 kilometara kvadratnih a ima naravno one koje pokrivaju i daleko veći broj i stanovnika i veću površinu. Međutim, kada su se dodjeljivala i još uvijek se dodjeljuju decentralizirana sredstva e tu je velika nejednakost. Naime, nikako ne možemo shvatiti koji su kriteriji kojima se dodjeljuju ta sredstva. Naime, evo grad Vodice koji ima 18 vatrogasaca,

gotovo isto toliko sredstava da bi ta naša javna vatrogasna postrojba funkcionirala. Za razliku od nekih drugih sredina koje pokrivaju, kao što sam rekla, ne znam svega tisuću stanovnika pa dobivaju gotovo identični iznos ili oni koji pokrivaju daleko manju površinu a dobivaju čak 2 milijuna i 400 tisuća kuna više. Znači ne puta dva nego koliko je to nekih 140% više nego što dobiva javna vatrogasna postrojba Vodica ili pak neki koji imaju i duplo manju, broj stanovnika i svega trećinu površine pa dobivaju milijun kuna više. Ovom prilikom apeliram kada se bude slagala vatrogasna mreža, znači da se točno zna i propišu i kriteriji od broja stanovnika, površine ali da se ne zaborave da se ne zaborave jedinice lokalne samouprave u priobalju koje u ljetnim mjesecima imaju višestruko povećanje broja i gostiju i osoba koje moraju štiti od požara a i broj intervencija je znatno viši nego što je to u zimskim mjesecima. Jer npr. u proteklim godinama, evo u 2019. raspodijeljeno je 321 milijun kuna. Prosječno, po vatrogascu ako ćemo tako gledati su postrojbe dobivale oko 123 tisuće kuna. Naša grada Vodica nije dobila ni 100 tisuća što znači 25% manje od prosjeka, da ne uzimam one koje su dobivale i znatno više. Zakon propisuje da sredstva za financiranje vatrogastva trebaju osigurati gradovi, općine i županije iz svojih proračuna i onda je navedeno točno decidirano, znači oni koji imaju do 5 milijuna kuna izdvajaju 5% oni od 25 3% i oni od 45 milijuna kuna izdvajaju 2% sredstava a kaže u jednom od narednih članaka stoji sve ostalo će nadoknaditi država iz državnog proračuna. točno se zna znači koliko će dati općina i grad a ovaj minus da li će on nadoknaditi s obzirom na broj djelatnika ili po kojem drugom kriteriju. Ili npr. ako neki grad ili općina je zbog svoje površine ili bilo čega zaslužuje da ima svega 18 djelatnika a onaj u međuvremenu, ta javna vatrogasna ima i po 34 da li će u cijelosti tu razliku plaćati jedinica lokalne samouprave što mislim da bi bilo pravično ili će to u cijelosti onda pokrivati grad. I još jednom prilikom bi podvukla da mislim da nije u redu s obzirom da gradske i općinske proračune donose gradska, odnosno općinska vijeća, da kaznene odredbe se odnose samo na gradonačelnika odnosno načelnika. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo replike, poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena kolegice Juričev-Martinčev. vi ste zapravo cijelu svoju raspravu vodili oko nečeg što bi trebala biti ključna tema ovog zakona i na što smo ukazivali a to je vatrogasna mreža. I pokazali ste odlično primjer. Dakle mjesta koja se nalaze u Priobalju, glavninu godine, ja ću reći 9 mjeseci, oni koji imaju turizam 3, imaju jedan broj stanovnika i potrebu za određenim brojem a tri mjeseca imaju potrebe za nečim drugim, imaju potrebe za sredstva i ulaganje. Kako će se od tog jednog kolača koji će država morat dati kako će se taj kolač dijeliti, po kojem ključu, po kojem kriteriju? To je ono što je bilo za očekivati. Dakle inače u niz zakona mi imamo da će riješiti podzakonski akti bez obzira da li je uredba ili pravilnik. Ali ovdje je važna tema, trebali su kriteriji biti, mislim da je odredba članka 116. ako se ne varam. Dakle mogao je biti 117 ili 118 kriteriji jer onda zapravo uredba neće doći u ovaj Sabor. Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolegice Mrak-Taritaš, ja mislim da bi bilo najpravičnije da se ne rukovodi onim gdje je formirana javna vatrogasna postrojba postrojba ili gdje postoji dobrovoljno vatrogasno društvo, ni koliko je zaposlenika u javnoj vatrogasnoj nego da kriteriji budu stanovnici, površina i broj intervencija ili opasnost, već nekakva procjena ili plan zaštite od požara. A da jednostavno zaboravimo tko je bio spretniji pa formirao javnu vatrogasnu ili još spretniji pa zaposlio 30 ili 40 ljudi. Slažem se s vašom raspravom. Ja bih samo tu dvije stvari izdvojio u ovoj replici. Prva stvar je vatrogastvo je neprofitna humanitarna i stručna djelatnost, dakle nije komunalna i mislim da u tom smislu ide amandman od tome da jedinice lokalne samouprave ne bi trebala povećavanjem komunalne naknade financirati da bi im povećanje komunalne naknade trebalo služiti za osiguravanje sredstava za financiranje ove djelatnosti. I druga stvar, slažem se s vama, dakle ovdje nije samo sporan po meni do sada dvojben način financiranja koja ste vi tu zorno prikazali na nekim primjerima nego nego je po meni dvojben način osnivanja javnih vatrogasnih postrojbi. Naime, ne mislim da je vatrogasni plan temelj za osnivanje vatrogasnih postrojbi koji plan donosi jedinica lokalne samouprave, držim da bi tu trebao taj državni ured buduća Hrvatska vatrogasna zajednica definirati

od požara i plan zaštite od požara je nešto što se naručuje i radne privatne tvrtke i sigurno da tu postoje određene i manipulacije ako grad naruči jednu procjenu i sugerira da bi bilo jako dobro da u njoj stoji da je neophodna da imamo 16 16 vatrogasaca da ćemo onda i dobiti jednu takvu procjenu. Puno bi bilo poštenije i realnije da to radi, ne znam, MUP i da oni izrađuju procjene točno prema stanju na terenu, broju stanovnika, površini i svim onim potrebama koje ima određena sredina. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Krajem prošle godine Hrvatski sabor je donio Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave kojim je predvidio da će Hrvatska vatrogasna zajednica od 1. siječnja 2020. pojednostavljeno ću reći postati državna upravna organizacija. Dakle od tada do danas prošlo je skoro godinu dana i ovo bi bila jedna izvrsna rasprava o Zakonu o vatrogastvu da se radi o prvom čitanju zakona. Doista radi se o jednoj kompleksnoj materiji gdje imamo nekoliko aspekata koje trebamo sagledati i žao mi je što je Zakon o vatrogastvu na ovaj način došao kao vatrogasna mjera prije nego što će stupiti na snagu ta odredba o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava. Dakle bilo je vremena godinu dana se znalo da će Hrvatska vatrogasna zajednica postati državna upravna organizacija i da ovaj zakon ovakav da bi se to uskladilo onda i nešto popravilo treba donijeti. To je prva primjedba formalno MUP-u jer koliko smo čuli od gospodina Sanadera na ovome su raspravljali i tijela Hrvatske vatrogasne zajednice. Jedna od glavnih ustvari rješenja, to je gospođa Jelkovac rekla u replici kolegi Saši Đujiću je da Hrvatska vatrogasna zajednica više nije udruga nego se transformira u tijelo državne uprave. Dakle obzirom da je udruga po zakonu i po Ustavu oblik demokratskog udruživanja građana, vatrogasna zajednica prestaje biti demokratska zajednica i postaje nedemokratska zajednica. Više neće biti hrvatska vatrogasna demokratska zajednica nego će biti tijelo državne uprave. E sada, ja ne vidim za razliku od mojih kolega ja ne vidim tu problem, dakle kada govorite nešto kao pozicija od vas se očekuje da to napravite kada budete i vlast, trebalo bi. Ja sam sasvim siguran da obzirom da su vatrogasci demokratski izabrali gospodina Antu Sanadera koji je postao politički tajnik HDZ-a u međuvremenu i po meni u potpuno nespojivo sada funkciji da gasi požare prvenstveno u HDZ-u, a ne požare prave, prave, da je on onog trena kada je dobio tu funkciju trebao se zahvaliti na mjestu predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice. Držim da su to formalno spojive, ali djelatno nespojive funkcije. Dakle, sada će Vlada imenovati nekoga i ja sam sasvim siguran da će HDZ-ova Vlada imenovati nekoga razine kvalitete Andrije Mikulića recimo kao državnog inspektora tako Hrvatsku vatrogasnu zajednicu, a onda kada jednom dođe naša vlada ja sam siguran da mi nećemo opet vratiti na to da se ponovo imenuje Ante Sanader od strane vatrogasaca. Jel tako gospodine Sanader? To ni vi na našem mjestu ne bi napravili, kao politički tajnik HDZ-a. Prema tome, ja imam manje rezerve prema tom ustroju. Moj problem je, ja mislim da nije bilo potrebno ukinuti udrugu jer teoretski gledano gospodin Sanader, Saša Đujić i ja možemo se udružiti i osnovati udrugu koja bi se zvala recimo hrvatski vatrogasni savez ili hrvatska vatrogasna unija ili nešto tako, to nam zakon omogućuje. Kakva će biti njena uloga, stvar je statuta i stvar je šta se s državom napravi. Prema tome, držim da ovaj zakon ima određene suspektnosti sa ustavnog stajališta koje ograničava pravo na udruživanje jer držim da nije dobra praksa da se zakonom ukida udruga. Udruga se mogla sama ukinuti statutom, mogla je donijet odluku o prestanu od 1. siječnja na način propisan statutom, a naravno ili je država mogla upravnu organizaciju nazvati drugim imenom. Dakle smatram da ne bi trebao postojati pravni kontinuitet između udruge i tijela državne uprave jer zamislite onda drugo rješenje, kada bi neka druga vlada htjela ponovo vratiti to kao udrugu, ne bi bilo moguće napraviti pravni kontinuitet tijela državne uprave i udruge. Dakle mislim da je na drugi način trebalo transformirati udrugu koja bi imala svoj dalji tijek, ali ne bi imala ovu ulogu koju sada ima, ali neku ulogu bi imala. To je uostalom i pravo građana na slobodno udruživanje. Sa tog aspekta držim da je malo možda to, ja bih to rekao jedan blaži oblik pravnog nasilja, ukidati udrugu zakonom. Ako tijela udruge žele se ukinuti neka se ukinu, oni su slobodno donijeli svoj statut, mogu ga i promijeniti i mogu onda staviti blaže odredbe za prestanak rada, ne mora biti 3/4 nego polovina kao što se statut i mijenja ali držim da sloboda udruživanja je na ovaj način ograničena i da bi bilo upitna ovakva ustavnost ukidanja neke udruge jer zato nema ni potrebe. Ako većina članova skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice želi da ona nastavi djelovati kao udruga, oni će osnovati udrugu, troje ljudi je dovoljno za osnovat udrugu. Prema tome, pitanje je jel trebalo ići ovako sjekirom u ovu priču, to je što se tiče udruge. Ja sam razgovarajući sa djelom vatrogasaca sa obale, nisam uočio onakvu kritičnost prema odredbama zakona kao što sam to uočio razgovarajući sa određenim djelom ljudi iz DVD-a s kontinenta. Ja držim naravno da su jasne razlike u funkcioniranju DVD-ova na obali gdje imamo dakle izrazito sezonu ljetnih šumskih požara sa jedne strane i naravno onoga što se događa na kontinentu. Ja moramo priznat da tome niti ne znam dovoljno, dakle ono što znam, to sam čuo do ljudi s kojima sam pripremajući se za ovu točku razgovarao. Ovo što su gradonačelnici rekli i g. Vešligaj i prije gđa. Petin i pretpostavljam da će to reć g. Mateljan i Kovač nakon mene je pitanje odnosa financiranja i ovlasti. Dakle tu treba to uskladiti. Ne može biti da netko financira nešto a da nema nikakve ovlasti ili obrnuto, dakle da ne financira ništa a da o svemu odlučuje, ima ona jedna pjesma od Elvisa J. Kurtovića o pisanju pjesama ali kad bi rekao naslov, onda bi dobio opomenu pa neću ali otprilike se na to svodi. Prema tome, mora biti ravnoteža između ovlasti i odgovornosti. Kada sam rekao o tome politički tajnik HDZ-a ne bi trebao biti predsjednik vatrogasne zajednice, nisam mislio da je utjecaj politike loš, dakle požari kad se dogode i kad se treba gasit, mislim da se ne prebrojavaju politička zrnca vatrogasaca ko je u ovoj stranci, ko je u onoj, ko nije nigdje. Uostalom, jedan dobar primjer suradnje različitih političkih opcija koje su na vlasti u jedinica lokalne samouprave upravo dolazi sa otoka Brača. Dakle čelnici 4 jedinice lokalne samouprave grada Supetra, općina Postira, Nerežišće i Sutivana zajednički su osmislili, koordinirali i dogovorili kako organizirati vatrogastvo na svom području, dapače, uspjeli su, što je vrlo rijedak slučaj ali se događa kao jedan pozitivan primjer osmisliti i zajedničku mjeru iz europskih fondova koja do tad nije postojala da se taj dom isfinancira i tu su ponovno pomogli i ljudi iz drugih političkih opcija dakle u dvije općine su im na vlasti HDZ, u jednoj SDP i u jednoj je nezavisni, dakle vidite da u tom smislu nije bilo problema dogovoriti nešto šta je za opće dobro. Prije godinu i nešto dana, na poticaj kolege Klarina kojeg tu nažalost danas nema, i on je načelnik, govorio sam u slobodnom izjašnjavanju klubova o potrebi da se završi pravosudna agonija jednog vatrogasca iz one poznate Kornatske tragedije jer su se institucije nabacivale tko bi trebao podmiriti, dakle ko bi trebao podmiriti štetu osoba koja je teško ozlijeđena stradala u tom požaru i nakon evo, 10-ak godina loptanja s time a u uređenoj državi se ne bi trebalo loptati, ta pričao je, čuo sam, završena da je Vlada uspjela sa Državnim odvjetništvom dogovoriti za nekakvu nagodbu. Još uvijek čini mi se da traje proces zapovjedniku u tom slučaju a razgovarajući sa vatrogascima, oni smatraju da on nije kriv ne u smislu da nije napravio da nego hijerarhijski nije trebao bit tamo. Dakle to je opet nešto što je nejasno. Ovdje imamo priče da li treba osnovati javnu vatrogasnu postrojbu ili DVD vis sa vis financiranja. To se mora znat unaprijed. Dakle u ove 3 stvari, ispada da su ljudi koji su u tom sustavu, prepušteni slučaju a da citiram jednog predsjedničkog kandidata, država u kojoj smo prepušteni slučaju je slučajna država. To ne bi trebalo tako bit. Požari trebaju i ova djelatnost u kojoj ljudi dovode svoj život i zdravlje u opasnost radeći jedan opće prihvaćeni humani posao, trebalo bi se jasnije znati prava i odgovornosti kako pomoć nekome tko strada, ko je kriv, ko zaslužan i u tom smislu držim da bi bilo bolje da smo ovaj zakon raspravili u dva čitanja da se ove stvari čuju ali evo dakle Zakon o vatrogastvu ćemo ipak donijeti čini mi se zadnji dan kao vatrogasnu mjeru. Hvala. Zahvaljujem. Određujem stanku do 21 i 35.